Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 13. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih s seje je objavljeno na e-klopi. Lep pozdrav vsem skupaj!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

in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Za obrazložitev zahteve dajem besedo predstavniku Državnega sveta gospodu Antonu Medvedu. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke, poslanci in ostali prisotni! Državni svet Republike Slovenije je na predlog Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 8. izredni seji 27. 9. 2023 ob obravnavi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, ki ga je Državni zbor sprejel na 12. redni seji 20. 9. 2023, sprejel zahtevo, da Državni zbor o njem ponovno odloča. Državni svet ugotavlja, da pri oblikovanju sprejetih zakonskih rešitev za zaščito živali stroka, tako področna kot pravna, ni bila upoštevana. Obravnavani zakon vsebuje nekatere določbe, ki so vprašljive z vidika ustavnosti ter nepotrebne in nedorečene. Ideali nekaterih ne morejo postati obvezne norme, lahko pa ravno na teh idealih s širšo javno razpravo gradimo izboljšave. Zakon ne rešuje celovitega vprašanja dobrobiti živali, oblikovanje zakonodaje mora biti uravnoteženo in upoštevati specifičnosti različnih področij. Poleg tega mora biti transparentno in predstavljeno širši javnosti, ki se tako lahko vključi v razpravo. V proces oblikovanja zakonskih rešitev je treba vključiti strokovnjake, kot so veterinarji, zootehniki, agronomi, pravniki, da bi zakonodaja naslovila vse vidike dobrobiti živali, tudi biovarnost. Menimo, da uvedba novega instituta kvalificiranih prijaviteljev za nadzor nad ravnanjem z živalmi ni potrebna in da je znanje, pridobljeno na 40-urnem tečaju, za to področje premalo. Poleg tega pa bi tovrstno nadziranje lahko neupravičeno podvajalo naloge uradnih veterinarjev. Tudi evropska zakonodaja o kmetijstvu zahteva, da je nadzorni organ za kmetijski obrat strokovno usposobljen. Nevladne organizacije bi se morale osredotočiti predvsem na ozaveščanje in preventivo. Popolna prepoved privezovanja psov je neživljenjska, bolj smiselno bi bilo določiti jasna merila in pogoje za gibanje psov na kmečkih dvoriščih. Zakon bi moral tudi jasno opredeliti, kaj narediti z živalmi, ki so že vse življenje privezane, saj jih ni mogoče le spustiti. To bi bilo celo neodgovorno. Sporna je tudi odreditev videonadzora v klavnicah, z vidika zasebnosti, finančnega bremena, možnosti zlorabe podatkov. Delo v klavnicah res ni prijetno očem, vendar je to del posla v prehranski verigi, ki se je izvajal in se bo izvajal tudi v prihodnje. Kakršnekoli napake ali nepravilnosti je treba ustrezno sankcionirati, nikakor pa ne bi smeli posplošeno odrejati videonadzora. Zakon o zaščiti živali mora vključevati širše in pomembne vidike ravnanja in zaščite vseh živali, ne samo rejnih živali. Opredeliti je treba tudi področje biovarnosti, ki je popolnoma prezrto predvsem pri uveljavljanju pooblaščenih prijaviteljev. Zanemarjenje živali in zavržna ravnanja se ne pojavljajo samo na kmetijah, ampak tudi pri drugih lastnikih živali, kamor pa nadzor ne seže, tudi zaradi ustavne določbe o nedotakljivosti stanovanja. Glede na to, da se ne izvaja nadzora nad primernostjo stanovanjskih prostorov za najrazličnejše vrste živali, je zato neprimerno obsojati kmete kar vsepovprek. Večina kmetov za svoje živali dobro skrbi, saj so konec koncev od njih odvisni in prek skrbi za živali skrbijo tudi za prehransko varnost. Prav vsi obsojamo primere zanemarjanja živali in povzročanja nepotrebnega trpljenja. Za reševanje problema zanemarjanja živali je nujna širša obravnava in strokovna pomoč lastnikom živali. Zakon sam po sebi ne bo preprečil mučenja živali, saj je treba rešiti širše družbene probleme in ljudi ozavestiti o pomenu zaščite živali, za kar si prizadevamo tudi v Državnem svetu. Na primer: nedavna okrogla miza ob dnevu živali, razprava o biovarnosti. Glede na vse navedeno Državni svet Državnemu zboru predlaga, da ob ponovnem odločanju zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali ne sprejme.

Hvala za besedo, spoštovani. Spoštovani minister za kmetijstvo, kolegice in kolegi! Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 21. nujni seji, to je bilo 5. oktobra letos, kot matično delovno telo obravnaval zahtevo Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona

V uvodni dopolnitvi obrazložitve je predstavnik Državnega sveta opozoril na ključne pomisleke, zaradi katerih je Državni svet vložil zahtevo, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu, pri čemer je med drugim izpostavil zlasti kritičnost veterinarske stroke, nezadovoljstvo kmetov in pripombe Zakonodajno-pravne službe. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je med drugim izpostavila, da Vlada podpira cilje in vsebinske rešitve, vendar pa je pri tem opozorila, da so nekatere rešitve težko izvedljive ali celo neizvedljive. Finančna sredstva, kar je zelo pomembno, pa za izvajanje tega zakona niso zagotovljena. Predstavnica predlagatelja zakona se je zavzela za ponovno potrditev zakona in navedla novosti, ki jih prinaša novela, ter opozorila na škodljive posledice odlaganja uveljavitve zakona. V razpravi so se vsi razpravljavci zavzeli za dobrobit živali, vendar pa so razpravljavci iz vrst opozicije opozorili zlasti na potrebe po upoštevanju stroke, ki zakona ne podpira, potrebo po celostnem urejanju področij, ki jih zakon ureja, ter ponovno izpostavili pomanjkljivosti, ki so že bile izpostavljene tekom zakonodajnega postopka. Pri tem pa napovedali, da zakona ponovno ne bodo podprli. Razpravljavci iz vrst koalicije so pomisleke zavrnili ter ponovno povedali, da bodo zakon podprli. Po razpravi je odbor izglasoval naslednje mnenje: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali je ustrezen. Hvala lepa. Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici predlagatelja zakona kolegici Mateji Čalušić. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! V zadnjih mesecih se jih je, besed namreč, glede novele Zakona o zaščiti živali nabralo že res precej. Kar je v bistvu dobro. Namreč, takrat ko se pogovarjamo, obstaja tudi možnost, da najdemo skupne točke in pridemo do skupnega cilja. In če kaj, je tekom razprav postalo jasno, da delimo skrb za večjo in boljšo zaščito živali, pa četudi se o vseh predlaganih spremembah morebiti ne strinjamo. Kot prvopodpisana pod novelo Zakona o zaščiti živali sem si od začetka njene obravnave v resnici želela odprtih pogovorov, predvsem pa sem se nadejala argumentirane razprave. In te je bilo več kot tiste, ki je slonela na domnevah, za kar sem hvaležna. Tekom svojega poslanskega dela sem se naučila tudi, da je za pozitivne premike potrebna res velika potrpežljivost, ki pa bo prej ali slej izkazana tudi z nečim dobrim, z nečim, kar je prav. Pred vsako razpravo o noveli sem zato pretehtala kritike ter jih postavila ob bok predlaganim spremembam. Na kritike sem se trudila odgovarjati z argumenti, je pa težko venomer znova ponavljati nekaj, česar nekateri enostavno ne želijo slišati. S strani nasprotnikov sprememb pa smo slišali res marsikaj, med drugim, da gre za napad na kmete in podeželje, da degradiramo veterinarsko stroko in celo da novela ogroža prehransko samooskrbo v Sloveniji. Slišati je bilo, da se z novelo krši vse mogoče predpise in da bodo neki tečajniki prosto hodili po slovenskih hlevih ter se igrali veterinarja. Skratka, veliko nekih domnev, manipulacij, ki pa s predlaganimi spremembami nimajo absolutno nič skupnega, če se seveda določbe novele prebere in razume tako, kot so zapisane, ne pa o njih sodi na podlagi strahov, predvidevanj in pavšalnih ocen. Namreč, težko je argument prepovedi privezovanja psov in ustanavljanja prehodnih hlevov zagovarjati nasproti »uničili boste prehransko samooskrbo v Sloveniji«. Težko je tudi vsakič znova razlagati, da bodo kvalificirani prijavitelji dokaze o neprimernem ravnanju z živalmi zbirali samo ob prisotnosti uradnega veterinarja, na javnem mestu, ko se pa nazaj usuje plaz kritik, kako bodo ti malodane vdirali v hleve in čez palec popisovali kršitelje. Težko je tudi razlagati o videonadzoru v klavnicah pa prepovedi uporabe živali v cirkusih, ko na drugi strani poslušamo o napadih na podeželje in krivičnem pogromu nad vsemi, ki z živalmi ravnajo zgledno. Vse to je težko, vse to je naporno, a ne toliko, kot je težko vsem tistim, ki že leta in leta neuspešno opozarjajo na nujnost zakonodajnih sprememb. Pa ne, ker bi si oni to želeli zaradi nekih kapric, ampak ker jim je realnost pokazala preveč šokantnih primerov mučenih, trpinčenih in zanemarjenih živali. Zaradi njih smo vztrajali, zaradi njih bomo vztrajali, da se predlagane spremembe uveljavijo čim prej. Ob tem še enkrat poudarjam: ne gre za napad na nikogar, ampak za iskreno željo narediti odločen in potreben korak naprej za večjo in boljšo zaščito živali. Namesto vnovične razlage o vseh argumentih za podporo zakonu dovolite, da za konec preberem pomenljiv citat angleškega biologa Thomasa Huxleyja:

Kolegica Meira Hot, izvolite še enkrat. MAG. MEIRA HOT (PS SD): Ponovno hvala, spoštovana predsednica. Spoštovani! Zakon o zaščiti živali je rezultat dolgoletnih prizadevanj, da bi se pravice živali dvignilo na višjo Je rezultat neštetih ur dela na terenu, sestankovanja z različnimi deležniki, iskanja idej ter načinov, kako jih še dodatno zaščititi in kako omogočiti, da ne bi več brali nesrečnih zgodb, ki nas vsakič znova pretresajo in šokirajo. Zakon o zaščiti živali ni zgolj plod dela tega mandata, ampak je delo več mandatov Državnega zbora. Živali so svoj glas, ki je bil tako močan, da je bil končno slišan pa tudi poslušan, dobile pravzaprav šele v prejšnjem sklicu Državnega zbora, in sicer tudi s pomočjo sestave Poslanske skupine Socialnih demokratov. Tako poslanska skupina kot tudi sama smo skozi vzvode poslanskih vprašanj, pobud in priprave zakonskih sprememb konstantno opozarjali na to, da je prišel čas, ko je potrebno vsem živalim priznati pravni status, ki jim v napredni, razmišljujoči ter empatični družbi pripada. Dolga in naporna pot je od prvega političnega sporočila, da je potrebno živalim priznati status, ki jim pripada, in vse do danes, ko bomo končno naredili le en korak na dolgi poti do cilja, ki ga želimo doseči. Navkljub majhnemu in plemenitemu koraku na tej poti pa sta žal odpor in izkrivljanje resnice s strani nasprotnikov zakona ogromna. Odpor proti rešitvam, ki so plemenite in humane, je nerazumen. Odpori in manipulacije pa tudi laži se ponavljajo in se nikakor ne končajo. Navkljub neštetokrat povedanemu, da zakon ni napad na kmete, da nihče ne bo smel hoditi po zasebni lastnini, se manipulacije z besedilom zakona ter strašenje nadaljujejo. Najbolj žalostno je, da je generator teh manipulacij določena poslanska skupina, ki vztrajno zavaja in kmete ter kmetijske organizacije straši, da bodo s sprejetjem zakona nevladniki hodili po hlevih in zasebni lastnini. Takoj po sprejetju zakona v Državnem zboru so se tako po socialnih omrežjih celo razširile neke fotomontaže z žaljivo vsebino, uperjene zoper predlagatelje zakona in nekatere aktiviste, zgolj s ciljem širjenja nestrpnosti in laži. Čas je, da se tudi politična stranka zave, da ima odgovornost za dejstva in resnice, in preneha z zavajanjem javnosti. Ne napadamo kmetov in ne, ne uvajamo rešitev, ki jih nihče ne pozna. V Italiji poznajo guardie zoofile volontarie oziroma varuhe živali, ki imajo daleč več pooblastil in pristojnosti kot pa kvalificirani prijavitelji, ki so predlagani v naši noveli. Ti varuhi imajo v okviru varstva živali celo položaj uradne osebe. Kadar zaznajo storitev kaznivega ravnanja, varuhi opravijo celo identifikacijo kršitelja in ga opozorijo na možnost, da lahko obvesti odvetnika. V noveli Zakona o zaščiti živali smo kvalificiranim prijaviteljem naložili bistveno manj pristojnosti v primerjavi z varuhi živali v sosednji državi. Še več, vse te naloge, ki smo jih zapisali, so mnogi že do sedaj opravljali v praksi in prav nikogar njihove naloge niso motile. Seveda nekaterim zelo odgovarja, da določene naloge niso zapisane v zakonu, saj bo njihovo izvajanje odvisno od volje veterinarskega inšpektorja in ne bo zagotavljalo enotne prakse po celotni Sloveniji. Zato je toliko bolj abotno, koliko zavajanja in laži so nekateri sposobni, zgolj zato da tisti, ki požrtvovalno in prostovoljno opravljajo naloge države na terenu, ne bi dobili priznanja v obliki pravnega statusa. Najbolj razočarana pa sem nad stališčem stroke, kajti oni bi morali biti prvi branitelji in od politike zahtevati spremembe na tem področju, a očitno mnogim veliko bolj odgovarja status quo kakor pa učinkovite spremembe v prid dobrobiti živali. Spoštovana opozicija, del stroke, državni svet, resnično ne razumemo vašega odpora proti predlaganemu zakonu. Ne razumemo ga pa predvsem zato, ker sami niste zmogli napora, da bi predlagali boljše ali pa spremenjene rešitve. Najlažje je reči ne. Zakon o zaščiti živali bo ponovno deležen dovolj visoke podpore, da bo sprejet, o tem sem prepričana. Vem tudi, da ga bomo enotno podprli poslanke in poslanci Socialnih demokratov. In ne slepimo se, da smo na koncu poti pri izboljšanju položaja živali v naši državi. Smo na začetku, a lahko smo ponosni, da na tej poti vztrajamo kljub vsem polenom, kajti samo tako bomo lahko boljša družba za vse. Ker kdor ni dober do živali, je še manj dober do ljudi. Hvala.

Društva za zaščito živali so v enem od pisem zapisala: »Pogovarjamo se o zakonu, ki mora ščititi živali, ne ljudi.« A kako se mi pogovarjamo? Zakon prinaša vrsto rešitev, izmed katerih sta najbolj sporni uvedba kvalificiranih prijaviteljev s pooblastili za sodelovanje z organi nadzora, ki prihajajo iz društev s statusom delovanja v javnem interesu na področju zaščite živali, in vzpostavitev videonadzora v klavnicah. Pa smo tam. V prejšnjem mandatu smo živalim priznali, da so čuteča bitja, zdaj moramo dokazati, da mislimo resno, in jih kot čuteča bitja tudi obravnavati. A ne tako, da izpodbijamo zakon, da širimo fobijo in strašimo javnost, na debelo zavajamo z lažmi. Ta veto pomeni oviranje, blokado, ohranjanje statusa quo, ki je slabo stanje. Pomeni ohranjanje starega režima v škodo živalim, ohranjanje stanja, ki podaljšuje trpljenje živali, mučenje, zlorabe, zanemarjanje. Za to ste odgovorni vsi, ki zakonu nasprotujete. Kajti vse to nasprotovanje pomeni le eno: da vam ni mar za živali, mar pa vam je za prestiž stroke, veterine in kmečkih združenj, za prevlado. Obstajajo resni problemi, za katere bi nas moralo skrbeti, ne pa blodnje o tem, da bodo volonterji vpadali na kmečka dvorišča, da zakon ogroža privatno lastnino, da uničuje kmetijstvo in ukinja živinorejo, prostovoljci iz društev, ki delajo tam, kjer država pač mrkne, odžirajo kompetence veterinarjem, videonadzor v klavnicah pa ni potreben, ker klavnice delujejo perfektno. Citiram izjavo ene od zbornic, da »zakon inšpekciji jemlje avtonomijo«. Kako? A s tem, da se inšpektorjem, ki jih kronično primanjkuje, nudi prostovoljna pomoč društev? A to ogroža inšpekcijo? Potem ima bore malo suverenosti. S čim to počnemo? A z zakonom, katerega edini in izključni cilj je večja zaščita živali pred zlorabami in trpinčenjem, zanemarjanjem in mučenjem, katerega edini cilj je zaščita najbolj šibkih in nemočnih, ki nimajo glasu, ki se ne morejo braniti pred človeškim nasiljem? Slišali smo celo, da storilci mučenja živali rabijo psihosocialno pomoč. Storilce mučitelje je torej treba tolažiti, jim nastaviti ramo, da se zjokajo. Koincidenca med mučenjem živali in mučenjem ljudi, konkretno družinskim nasiljem, je visoka in empirično dokazana. Seveda še nismo na cilju. Reforma mora prinesti celovito zaščito pravic živali ter njihove dobrobiti. Najbolj akutna je potreba po ureditvi problematike zavetišč, ki so prenapolnjena in kadrovsko podhranjena, finančno shirana. Treba je odpreti tudi vprašanje tisočev živali, ustreljenih za šport, zabavo in rekreacijo, za trofeje in kajpada profit. Marsikaj nas še čaka, mi pa mencamo na mestu. Z neizvrševanjem zakona podaljšujemo stanje mučenja, trpinčenja živali, storilcem mučiteljem pa dajemo zamah, prosto pot. In še to. Dovolite, spoštovani državni svet, vsi ti veto rafali, ki jih spuščate iz vaših vrst, to ni konzumacija demokratične pravice, ampak je to igračkanje z njo.

Hvala, spoštovana predsednica. Spoštovani predstavniki Vlade, predstavniki Državnega sveta, spoštovane poslanke in poslanci! Slovenija na področju zakonodaje za zaščito živali do zadnjih zakonskih sprememb v letu 2021 ni naredila temeljnih premikov. Korenito je zaostajala za naprednejšimi državami Evropske unije na tem področju. Takratne spremembe zakonodaje pa se žal niso dotaknile nekaterih ključnih področij, ki smo jih morali nasloviti v tem zakonu ali pa jih bomo še morali v prihodnjih zakonodajnih spremembah s tega področja. Ni skrivnost, da smo v Gibanju Svoboda zagovorniki zaščite in dobrobiti živali, in ponosni smo na to. Izboljšanje varstva in zaščite živali je bilo in je ena izmed točk našega programa. Ambicioznost na tem področju pomeni tudi določeno stopnjo moralne in etične naprednosti družbe. Nezakonite prakse, pomanjkljiv in kadrovsko podhranjen nadzor, tudi žal neangažiranost pristojnih strokovnih institucij za izboljšanje zakonodaje so nas silili v razmislek o dodatnih spremembah na tem področju. Slovenke in Slovenci smo izjemno občutljivi na vsakršna neprimerna ravnanja z živalmi, zato bi bilo neodgovorno, da bi politika na tem področju še vedno sedela križemrok. Novela Zakona o zaščiti živali je tako neposreden odziv na angažiranost civilne družbe ter dokaz naše zavezanosti, da se izboljšajo pogoji za živali v Sloveniji na način, da bodo pri tem sledili drugi nam, in ne vedno samo obratno. Lahko smo zadovoljni, da imamo na tem področju izjemno dejavno civilno družbo, ki je v okviru nevladnih organizacij neprecenljiv vir izkušenj in znanja, ki prihaja neposredno s terena. Spomnimo se samo njihovega izjemnega odziva na januarskem posvetu pri predsednici Državnega zbora. Ta posvet, ki je nanizal mnoge ključne izzive in rešitve, žal pa tudi mnoge primere neprimernega ravnanja z živalmi, nas je še bolj spodbudil k aktivnejši drži. Žalosti nas, da se je v javnosti predlogu uvedbe kvalificiranega prijavitelja namerno in zavajajoče pripisoval prevelik obseg pristojnosti, ki jih ta predlog zakona v resnici sploh ne podeljuje. Institut kvalificiranega prijavitelja se je priročno izkoristil s prikazom, da gre za napad na slovensko kmetijstvo, kar nikakor ne drži. To so počeli zlasti tisti, ki s svoje pozicije še vedno gradijo na umetnih delitvah med mestom in podeželjem. To je bila žal tudi slaba popotnica razpravi o predlogu zakona, obenem pa se je zameglilo ostale dobre rešitve, kot so prehodni hlevi, ustanovitev posebne veterinarske enote za zaščito živali in uveljavitev zakonskega statusa terapevtskih psov s ciljem učinkovitejšega preprečevanja nezakonitih praks ravnanja z živalmi. Gre torej za predlog zakonske ureditve sodelovanja med nevladnimi organizacijami in veterinarskimi službami, ki na terenu pravzaprav poteka že sedaj. Zaradi različnosti kršitev in žal še vedno njihove velike številnosti je sodelovanje na tak način, ki pa nikakor ne posega v neodvisno delovanje državnega organa, gotovo lahko samo koristno, sploh ob dejstvu, da zgolj okrepitev inšpekcijskega nadzora in bolj restriktivna zakonodaja nista vedno rešitev, če ob tem ne obstaja visoka ozaveščenost ljudi. Spomnimo, da smo pred dvema letoma v času sprejemanja sprememb krovnega Zakona o zaščiti živali ravno od predlagatelja veta poslušali popolnoma neprimerne izjave, ki so zavirale krepitev družbene zavesti o dobrobiti živali. Zagotovo je še veliko prostora ter načinov, kako čim bolj ozavestiti našo družbo za odgovorno ravnanje z živalmi. Pri tem pa izjemno pomembno vlogo igrajo preprečevalni ukrepi, izobraževanje tako lastnikov živali kot tudi drugih deležnikov ter učinkovit nadzor.

Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani vede minister s kolegom, spoštovani predstavniki Državnega sveta, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! Pred nami je zadnji poskus treznjenja koalicije tukaj v Državnem zboru glede Zakona o zaščiti živali. In da je ta zakon slab – dovolite za začetek en citat. »Potrebno je pa povedati, da so določene rešitve v tem zakonu težko izvedljive oziroma nemogoče izvedljive. Potem drugo, kar je potrebno izpostaviti, za ta zakon niso zagotovljena finančna sredstva. In pa tretje, predlog sprememb ne ureja problematike zavetišč, ki je še vedno ostala nedorečena,« Irena Šinko, bivša ministrica te vlade, ki jo je odnesla kmetijska antipolitika spremljevalke predsednika Vlade s prijateljicami. Dejstvo je, da trenutni Zakon o zaščiti živali ni idealen, je pa zelo spodoben. V prejšnjem mandatu smo pripravili v tem zakonu kar nekaj zelo dobrih rešitev, glede privezovanja psov, glede omejitve posedovanja eksotičnih živali in tudi dali višje kazni. Skratka, zakon ni idealen, ampak kateri zakon pa je? Lahko tudi najboljše namene zapišemo v teorijo, torej v člene, potem na žalost ugotavljamo, da praksa prinese dodatne probleme. V SDS smo prepričani, da ta zakon kljub dobrim namenom ne bo prinesel izboljšanja na tem področju. Edina dobra rešitev po mnenju SDS v tem zakonu so tako imenovani prehodni hlevi. Pa dovolite še en citat: v pravnem sistemu obstojijo drugi vzvodi. Po drugi strani pa je ponekod potreba po pravnem urejanju izkazana, a rešitve niso oblikovane celovito, jasno in določno.« In potem še naprej glede slabe obrazložitve, nenavajanja evropskih praks in tako naprej. Sicer ste z določenimi amandmaji skušali zadeve rešiti, potem pa vam je Zakonodajno-pravna služba zopet rekla, da jih očitno ne razumete ali pa jih nočete slišati. Skratka, verjetno dober namen zakona, ki pa bo imel po našem mnenju celo slabe posledice v praksi. Očitno bo moralo to vlado reševati Ustavno sodišče, ko bo odločalo o tem, ali je ta zakon v skladu z ustavo. Ta vlada, ki se sklicuje na vladavino prava, že nosi zakone na ustavno sodišče. Naslednja zadeva. Ta vlada vseskozi govori, poslušali bomo stroko, poslušali bomo stroko, vsepovsod bomo poslušali stroko, očitno je ta stroka pri tem zakonu skrita nekje v nevladnih organizacijah na Metelkovi in v Rogu. Nasprotuje se Veterinarski zbornici Slovenije, nasprotuje se rešitvam Biotehniške fakultete, Kmetijsko gozdarske zbornice, Zadružne zveze, Sindikata veterinarjev Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije in tako naprej in tako naprej. Skratka, ne posluša se institucij, ki so za kmetijstvo, ampak se posluša ene druge institucije. Skratka, ja, kar je bilo urejeno, ta zakon je napad na kmete, predvsem na živinorejce, je napad na veterinarje. Kdo pri zdravi kmečki pameti se bo odločil, da bo šel študirat veterino, ko pa se bo lahko odločil za 40-urni tečaj in bo potem stal zraven tistega, ki je že diplomiral oziroma celo doktoriral na veterini, in bo stal na meji nekega zemljišča in opazoval, kaj vse je narobe na slovenskem podeželju? Zagotovo pa smo v SDS prepričani, da ti novi kmetijski ovaduhi ne bodo hodili po večstanovanjskih naseljih, da se ne bodo ukvarjali z zanemarjanjem ene ali več mačk ali psov v premajhnih garsonjerah, ampak bodo hodili le po podeželju, kjer bodo gledali, ali so krave umite po njihovih milka idealih. To bo problem. Skratka, s tem zakonom ne bo nobena krava ali konj, noben pes ali maček bolj zaščiten v praksi. Ta zakon ne spoštuje vladavine prava, ne spoštuje stroke, je proti kmetom, proti živinoreji in proti veterinarjem, zato je danes zadnji poskus v Državnem zboru, da vas streznimo, da ne podprete tega zakona. V Poslanski skupini SDS bomo podprli veto Državnega sveta v upanju, da se zadeve, ki se dogajajo na podeželju, ne bodo ponovno dogajale. Zagotovo pa še enkrat, se bodo dogajale neumnosti v slovenskih večstanovanjskih prostorih, ampak to predlagateljev tega zakona

Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi prisotni, posebno predstavnika Državnega sveta, ki sta istočasno tudi predstavnika slovenskega kmetstva! Spoštovani, tako se zakonov enostavno ne piše. Ne piše se jih na podlagi čustev in želja, zakone se piše na podlagi dejstev. Če se le da, na podlagi strokovnih in znanstvenih dejstev. Upam, da se bomo danes poenotili vsaj v enem – da je veterina stroka. Torej izhajamo iz tega. Zakon potrebujemo, pot je pa res napačna. Najprej, kaj je rekla pravna služba. Napisala je mnenje na kar 14 straneh in predlagala amandmaje tako rekoč na vse člene. Kar pol ure je obrazlagala, utemeljevala, zakaj tega zakona ne bi smeli sprejeti, saj je ugotovila, da je pomanjkljiv, da ne spoštuje načela pravne države, enakosti pred zakonom, varstva pravic posameznikov, varovanja zasebnosti lastnine in tako dalje. Torej, napisali so, da gre za zakon z veliko pomanjkljivostmi v normativni izvedbi in da je zakon notranje neskladen in da je tako pomanjkljiv in da je sporen z ustavnopravnega vidika, da ga zakonodajalec ne bi smel sprejeti. Ne bi smel sprejeti. Ampak jutri bomo ponovno odločali o zakonu, ki ni bil deležen ne širše razprave ne širše podpore strokovne javnosti, saj so se proti njemu izrazili tako rekoč vsi. Če so ti vsi, ki jih bom zdaj naštela, za vas stroka: Veterinarska zbornica, Biotehnična fakulteta, Kmetijsko gozdarska zbornica, Zadružna zveza, Sindikat veterinarjev, Sindikat kmetov, Zveza slovenske podeželske mladine, nekatera zavetišča, kinološka društva in drugi. Ob tem ne gre spregledati, da je v okviru zakonodajnega postopka nekatere pomisleke izrazila celo Vlada. Tedaj je ministrica Irena Šinko rekla, da Vlada sicer podpira rešitve, da so pa nekatere napisane enostavno narobe in da se jih ne bo dalo izvajati. Ampak na to niste reagirali. Niste reagirali niti, ko je nazadnje ministrica Šinko rekla, da ni zagotovljenega denarja za izvajanje tega zakona. Zato vas sprašujem, ali boste dali amandma na ta zakon. Namreč, nikjer ni denarja za tistih famoznih 15 novih veterinarskih inšpektorjev, ki jih mimogrede v samem členu zakona nikjer ne najdem. Kje je denar za zdravstveno varstvo in zaščito živali? Še več, jemljete jim na tej postavki za naslednje leto in za leto 2025 4 milijone. 4 milijone na postavki, ki bo zagotovila, da bosta varstvo in zaščita živali zaradi tega zakona na višji ravni. Čudež. Poleg vseh pomanjkljivosti, ki sem jih izpostavila tekom sprejemanja zakona, bi danes izpostavila še biovarnostne ukrepe, o katerih je govorila tudi Kmetijsko gozdarska zbornica in nazadnje Državni svet pri obrazložitvi veta. Biovarnostni ukrepi so torej tisti ukrepi, ki preprečujejo vnos bolezni na kmečko dvorišče in jih vsak kmet zelo dobro pozna, če hoče obdržati svoje živali zdrave. Torej, veterinarji rečemo, če smo seveda stroka, da kmečka dvorišča niso samopostrežba. Na kmečko dvorišče smejo vstopati samo pooblaščene osebe. Tega se morajo zavedati vsi, ki bodo sodelovali pri izvajanju tega zakona. In resnost vnosa bolezni v našo državo je velika. v Novi Sloveniji tega zakona ponovno ne bomo podprli in upamo, da bo nov minister ali ministrica zmogla toliko modrosti, da bo naročila strokovnjakom pripravo pravega, celovitega zakona o zaščiti živali. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali bomo opravili jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.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

Hvala za besedo, spoštovana predsedujoča. Spoštovane poslanke, poslanci in ostali prisotni! Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 9. seji ni podprla Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici, ker je menila, da je predlog zakona neustaven, krši osnovne človekove pravice in posega v avtonomijo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v volilno pravico njenih članov. Nato je Državni svet na predlog Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 8. izredni seji

Izpostavili smo, da predlog zakona krši ustavno načelo enakosti pred zakonom, in poudarili, da določb predloga zakona ni moč izvajati, saj članstvo v političnih strankah in politično delovanje ni informacija javnega značaja, ki bi jo lahko ob kandidaturi posameznikov v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije preverjali. Ob osamosvojitvi Slovenije smo se odločili za večstrankarsko demokracijo, za katero je izredno pomembno družbenopolitično udejstvovanje in opredeljevanje vseh državljanov. Tudi kmetje imamo pravico odločati o svoji usodi ter pravico političnega udejstvovanja in nas je pri tem nedopustno omejevati. Pred 30 leti smo bili ponosni na kmete, ki so začeli z demokratičnimi procesi, danes jih nerazumno omejujemo, celo prepovedujemo jim kandidiranje v Zbornico. Na ustavnopravno spornost predloga zakona je v svojem mnenju opozoril tudi Inštitut za ustavno pravo, in tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Državni svet meni, da zakon omejuje politično udejstvovanje, ker ni v skladu s pomenom večstrankarske demokracije in svobodnim političnim udejstvovanjem.

Trenutno pa imamo že v veljavi inštitut nezdružljivosti, ki omejuje hkratno opravljanje funkcij. Zakon je nedoločen, saj ne določa, kako se bo ugotavljala nezdružljivost funkcij, kdaj se bo to preverjalo in kako se bo varovala pravica članov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Zakon neutemeljeno določa neenakopravno obravnavanje zbornic z obveznim članstvom, saj predlagana ureditev velja zgolj za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in ne za druge zbornice z obveznim članstvom, kot so odvetniška, zdravstvena in še druge.

Prepoved udejstvovanja v političnih funkcijah do dve leti pred volitvami v organe Zbornice je preširoka in enostavno diskriminatorna do kmetov. Državni svet poudarja, da je treba kakršnokoli poseganje v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije izvesti v odprtem dialogu z vsemi relevantnimi deležniki na tem področju, saj gre za pomembno področje kmetijstva. Področje kmetijske politike terja v prvi vrsti podporo kmetstvu s ciljem ohranjanja podeželja, višje prehranske varnosti in samooskrbnosti, ne pa nenehno potiskanje na rob z vedno novimi neupravičenimi zahtevami in omejitvami. Take in podobne odločitve nas pa vodijo v rušenje prehranske varnosti, rušenje samooskrbe. Je odkrit napad na kmeta, je napad na slovensko podeželje. Večkrat se sprašujem, ali smo kmetje res tako slabi ljudje, da moramo biti predmet vedno novih dopolnitev in sprememb zakonodaje, da o vse večji birokraciji niti ne govorim. Nekateri kmetje trenutno dogajanje označujejo z besedami fašizem, revolucija, ideološki boj. Sam ne maram teh besed, pa vendar postaja vse bolj očitno, da je kmet še vedno razredni sovražnik. Dajte no, še 50 tisoč aktivnih kmetov imamo v Sloveniji. Zato Državni svet ocenjuje, da so pomisleki o ustreznosti določb zakona utemeljeni, in Državnemu zboru predlaga, da ob ponovnem odločanju zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ne sprejme.

Hvala lepa. Nisem seznanjena s tem, kar ste povedali. Zahtevo je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za predstavitev mnenja odbora dajem besedo predsednici odbora dr. Vidi Čadonič Špelič. Hvala za besedo. Pozdravljeni! Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 21. nujni seji 5. oktobra letos kot matično delovno telo obravnaval zahtevo Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o dopolnitvah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Matejo Čalušić in ga je Državni zbor sprejel na 12. redni seji 20. septembra letos. V uvodni dopolnitvi obrazložitve zahteve je predstavnik Državnega sveta opozoril na ključne pomisleke, zaradi katerih je Državni svet vložil zahtevo, pri čemer je izpostavil zlasti problematičnost ureditve zaradi poseganja v avtonomijo Kmetijsko gozdarske zbornice, omejevanja pasivne volilne pravice ter drugačnega urejanja glede na preostale zbornice. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izpostavila, da Vlada sicer podpira osnovna izhodišča zakona, vendar pa je opozorila na potrebo po po testu sorazmernosti, s katerim predlagatelj izkaže javni interes kot ustavno nedopustni cilj za poseg v človekove pravice. Predstavnica predlagatelja zakona se je zavzemala za ponovno potrditev zakona, pri čemer je ponovno izpostavila potrebo po depolitizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice. V razpravi so razpravljavci iz vrst opozicije opozorili zlasti na problematičnost instituta neizvoljivosti, ki ga uvaja zakon, ter napovedali, da zakona ne bodo podprli. Poslanec iz vrst poslanske skupine Socialnih demokratov pa je opozoril zlasti na problematičnost ureditve izvoljivosti v Kmetijsko gozdarsko zbornico, ki je urejena drugače kot pri ostalih zbornicah. Poslanci iz vrst Poslanske skupine Svoboda pa so ponovno izrazili potrebo po depolitizaciji kmetijstva in seveda izrekli podporo zakonu. Po razpravi je odbor izglasoval naslednje mnenje: Zakon o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici je ustrezen. Hvala lepa. Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici predlagatelja zakona kolegici Mateji Čalušić. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav tudi v mojem imenu! Pa bom danes še enkrat ponovila besede, ki smo jih večkrat od sprejetja oziroma vložitve zakona v zakonodajni postopek, saj je ta vsebina novele Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici preprosta. Sprememba vsebuje tri člene, bistvo pa je zajeto v enem členu oziroma v prvem členu, ki določa, da za člane določenih organov Zbornice na naslednjih volitvah, ki bodo v prihodnjem letu, ne bi smeli kandidirati člani organov političnih strank na državni ravni, poslanci Evropskega parlamenta, funkcionarji v Evropski komisiji in Evropskem svetu, predsednik republike, predsednik Vlade, ministri, državni sekretarji, poslanci, poklicni župani, generalni direktorji in generalni sekretarji ministrstev, direktorji organov v sestavi ministrstev in vladnih služb, generalni direktor in direktorji generalnih direktoratov v Evropski komisiji, direktorji občinske uprave ali tajniki občine. Predlagana ureditev z omejitvijo pasivne volilne pravice navedenih subjektov je oblikovana po vzoru ureditve prvega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, kar smo tudi že večkrat poudarili, in ravno tako uvaja depolitizacijo organov Zbornice in ji s tem zagotavlja avtonomijo v odnosu do aktualne politike in nosilcev oblasti na ravni države in tudi Evropske unije. Še vedno smo prepričani, da je novela zakona s ciljem, ki ga zasledujemo, torej depolitizacija, potrebna. Kmetijsko gozdarska zbornica je združenje, ki mora zagovarjati interese kmetic in kmetov, gozdarskega sektorja in ribičev. Po našem mnenju javni funkcionarji in politiki nimajo kaj početi v organih Zbornice, saj vanjo vnašajo politične konflikte in obremenjenost z dnevno politiko, ki jih spodbujajo nekatere politične stranke. Na ta način se po našem mnenju spodkopava avtonomija in zaupanje v poslanstvo Zbornice, ravno tako pa lahko vodi do populizma za nabiranje političnih točk, kredibilnost v korektno in interesno deležniško sodelovanje Zbornice z Vlado, pristojnim resornim ministrstvom in parlamentom pa se postavi pod vprašaj. Zakaj je pomembna depolitizacija oziroma omejitev političnih vplivov na organe Zbornice? Ker ima Zbornica z zakonom priznano javnopravno funkcijo, da kot reprezentativni deležnik sodeluje v postopkih sprejemanja predpisov s področja kmetijske, gozdarske ali ribiške dejavnosti. Poleg tega morajo ustrezni organi tako na državni kot na lokalni ravni od Zbornice pridobiti mnenje in stališča pri sprejemanju in spreminjanju omenjenih predpisov. Zbornica je tudi nosilec javnih pooblastil in opravlja javno službo, zato novela zakona poleg depolitizacije želi odpraviti tako imenovani fenomen vrtljivih vrat, ko prihaja do situacij, ko položajni uradnik enkrat zastopa interese države, drugič pa same Zbornice. Predlagatelji želimo ponovno poudariti, da novela nikakor ni uperjena proti obstoju Zbornice ali še več, kot se to skuša škodoželjno prikazati, k spodkopavanju vloge slovenske kmetice in kmeta v družbi, ampak se osredotoča na preprosto vprašanje verodostojnosti, ki je ključno pri vstopanju v dialog z zakonodajno in izvršilno vejo oblasti. Ob več kot 100-milijonski škodi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu in 2 tisoč 700 prizadetih ne potrebujemo samo učinkovitih interventnih sredstev za pomoč kmetijstvu in gospodarstvom, ki so že sprožena v okviru zadnjih interventnih zakonov, ampak hkrati tudi temeljit premislek o prihodnosti slovenskega kmetijstva, pri čemer pa je ključen pogoj, da ima politika neodvisnega in strokovnega sogovornika, ki bo odseval pestrost notranje demokracije in uravnovešenih razmerij moči tudi pri vprašanju, kako naj slovenski kmet in kmetica v prihodnosti kmetujeta ter zagotavljata samooskrbo državi. Politična kopja pa naj se lomi v parlamentu, med tam izvoljenimi političnimi strankami in njenimi predstavniki oziroma funkcionarji. Deležniška vloga Zbornice pri sooblikovanju javnih politik na področju kmetijstva in gozdarstva, tako na ravni Vlade kot tudi parlamenta, pa naj se vodi izključno v interesu članic in članov Zbornice, in ne vzporedno kot orodje pritiska političnih strank, ki jo uporabljajo kot svoj peskovnik. Gre torej za preprost zakon z zelo jasnim ciljem. Predlagatelji si želimo, da v prihodnje v kmetijstvu z državo in njenimi oblastmi vodita dialog slovenska kmetica in kmet, politiki pa naj se gredo politiko v predstavniški in zakonodajni instituciji, torej tam, kjer jim je po ustavi mesto. Hvala lepa. Hvala lepa. Preden najavim predstavitev stališč poslanskih skupin, naj še povem glede na vaš očitek, da Državni zbor ni dovolil predstavnikom kmetov, da se udeležijo seje, da jo spremljajo, da ni bil skladno z našimi pravili pravilno najavljen njihov obisk. Očitno je prišlo tudi do nerazumevanja, kajti predstavniki kmetov so razumeli, da jih bo Državni svet najavil v skladu z našimi pravili, da bodo prisostvovali seji. Tako da, ravnano je bilo skladno z našimi notranjimi pravili. Vsakdo, ki želi prisostvovati seji Državnega zbora, mora to tudi ustrezno najaviti vsaj en dan prej. Samo za pojasnitev. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva pa ima besedo, oprostite, gospod Sajovic, najprej Poslanska skupina Levica. Levica in v njenem imenu dr. Tatjana Greif. Izvolite. Hvala, spoštovana predsednica, za besedo. Spoštovani vsi prisotni! Zakon uvaja nezdružljivost funkcij v organih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, in sicer v svetu in upravnem odboru Kmetijsko gozdarske zbornice. Uvaja se nezdružljivost funkcije predsednika in podpredsednika Zbornice, in sicer za osebe, ki so bile v obdobju dveh let pred kandidaturo člani organov političnih strank na državni, regionalni in občinski ravni, poslanci Evropskega parlamenta in funkcionarji v Evropski komisiji in v Evropskem svetu, predsednik republike, predsednik Vlade, ministri in državni sekretarji, poslanci, župani in občinski svetniki, generalni direktorji in generalni sekretarji ministrstev, direktorji organov v sestavi ministrstev in vladnih služb, generalni direktor in direktorji generalnih direktoratov v Evropski komisiji in direktorji občinske uprave ali tajniki občine. Prvotno se je nezdružljivost funkcije nanašala na vse organe Zbornice, a se je tekom obravnave na pristojnem parlamentarnem odboru stanje spremenilo tako, da je depolitizacija sedaj uperjena le na ključne organe Zbornice. Cilj zakona je v resnici silno preprost: omejitev vpliva političnih strank v organih Zbornice, ker politika, žal, vtika svoj nos povsod in tišči svoje prste tja, kamor ne sodi in kamor ni treba. Zakon bomo v Levici znova podprli. Sama pa si ne znam predstavljati, kaj bi rekla moj dedek in babica iz Rač, kjer sem rojena in sem odraščala na kmetiji, ko bi slišala, da sta vzgojila razrednega sovražnika kmetov. Verjetno se obračata v grobu. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa sledi Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolega Borut Sajovic. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsednica, za besedo. Spoštovane državljanke in državljani, kmetice, kmetje, gozdarji, ribiči, čebelarji! Je čas in trenutek, da kdaj rečemo odkrito, iskreno, nenapisano, politikantsko, bobu bob. Zelo sporočilno je bilo tudi izvajanje kolega iz Državnega sveta, ki je seveda neprisotnost članov Kmetijsko gozdarske zbornice po njihovi napaki označil kot zaroto politike, pa smo videli iz preverjenih dejstev, da ni tako. In to mi delamo v tej državi, sami sebi škodo že leta, leta in desetletja. Jesen je čas, da se plevel odstrani, njiva preorje in na novo posadi. Ampak posadi letu 2023 primerno, ne z nekimi dogmami, kako smo to v tej državi ali pa na tem svetu počeli počeli že desetletja in desetletja nazaj. Kje smo danes? Govorimo o Kmetijsko gozdarski zbornici. Kmetijsko gozdarska zbornica je obvezna stanovsko lastniška organizacija in ne tisto, kar se dogaja kdaj, da je to politična, orkestrirana, enobarvna, konservativna pa tudi osebnointeresna združba. Koliko nas je, članic in članov Kmetijsko gozdarske zbornice? Okrog 108 tisoč lastnikov zemljišč, kmetov, najemnikov, približno tisoč Kako smo pa v tej zbornici, s katero je vse OK in je večna, ker so v njej že desetletja in desetletja isti isti funkcionarji politično organizirani in orkestrirani, in temu smo priča tudi danes, prav na tem mestu? Kako je pa tam zares? Na volitve gre – koliko ljudi? Ne boste verjeli 8,6 %. Zakaj že? Zato ker mladi kmetje, mladi prevzemniki kmetij, mladi gozdarji, čebelarji, ekokmetje vedo, da v borbi s strankami nimajo prav nobene možnosti, da bi prišli v svet organizacije. Ne boste verjeli, slovenska kmetica podpira tri stebre, tudi vsake tradicionalne in moderne kmetije, ampak za njo tam skoraj ni mesta. Je pa mesto za politične funkcionarje, ki so tam že, tako kot sem rekel, desetletja in desetletja. Pred časom smo prebrali, ko je minister, bivši minister, pa mogoče tudi bodoči, Joža na eni televiziji, kjer se veliko laže, prostodušno povedal eno resnico: sem se aktiviral, grem v svet največje slovenske stranke, zato da prevzamem Kmetijsko gozdarsko zbornico. Halo? Gre, da prevzame stranka Kmetijsko gozdarsko zbornico, stanovsko organizacijo, ki bi se morala ukvarjati z vsebino, ne pa s preživetjem. Ali mi danes v Zbornici odgovarjamo na podnebne izzive? Odgovarjamo na prilagoditve, se borimo, da bi bila slovenska zemlja polna opraševalcev in pa neonesnažena, se zavedamo tega, da smo zemljo podedovali ali pa dobili od svojih staršev in jo moramo ohraniti za vnuke? Ne! Z razočaranjem sem ta teden prebral zgodbo o kemičnem Francu, enem našem evropskem poslancu, ki je imel v predvolilni številki Zelene dežele pred skoraj štirimi leti največji oglas. Zgrožen sem bil, ko država zbira sredstva za poplave, želi obdavčiti enormne dobičke slovenskih bank, do zdajle jih je 790 milijonov, zato da bi šla sredstva za poplave, za sanacijo kmetijskih zemljišč, za obnovo kmetij, in ko izvem, da so moja Zbornica, Sindikat kmetov in Zadružna zveza med prvimi podpisniki, ki temu nasprotujejo. Zakon bomo v poslanski skupini ponovno podprli. Najlepša hvala. Naslednja je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Jožef Jelen. Izvolite. Predsednica, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem, lep pozdrav predstavnikoma Državnega sveta! Državni svet Republike Slovenije je na 8. izredni seji 27. 9. 2023 ob obravnavi Zakona o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije sprejel zahtevo, da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici. Državni svet izpostavlja, da smo se ob osamosvojitvi Slovenije odločili za večstrankarsko demokracijo, v kateri je ključnega pomena, da imajo državljanke in državljani možnost svobodnega družbenopolitičnega angažiranja in da se lahko svobodno in javno opredeljujejo o svojih prepričanjih. Tudi kmetje imajo učinkovito pravico do političnega udejstvovanja in odločanja o svoji usodi, kar vključuje možnost njihovega aktivnega udejstvovanja v Kmetijsko gozdarski zbornici. Kmetje ne bi smeli biti obravnavani kot moteč dejavnik v državi, ampak kot pomemben deležnik. Državni svet še tudi poudarja, da je predlog zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici ustavno sporen z vidika kršitve volilne pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev iz 44. člena Ustave Republike Slovenije. Zato je ne glede na obrazložitev k predlogu zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici, ki govori o uvedbi instituta nezdružljivosti, upravičeno vprašanje, ali se z zakonom uvaja institut neizvoljivosti, torej prepovedi že samega kandidiranja na volitvah v organe Zbornice. Omejitev pasivne volilne pravice se ne nanaša samo na sedanjost, ampak se upošteva opravljanje nezdružljivosti funkcije za dve leti nazaj, kar predstavlja jasno protiustavno nesorazmernost. Z vidika ustavnega načela enakosti pred zakonom je sporno, da pravna ureditev drugih zbornic z obveznim članstvom ne pozna tako strogih omejitev kot v primeru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Ob tem gre izpostaviti, da predlagatelj ni uspel z ničemer pojasniti, v čem bi se položaj Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije toliko razlikoval od drugih zbornic. Tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je v svojem mnenju o vloženem predlogu zakona opozorila, da predlog zakona ne pojasni, zakaj bo zakonska rešitev uveljavljena le za Kmetijsko gozdarsko zbornico, in ne tudi za druge zbornice z obveznim članstvom. Zato v Slovenski demokratski stranki zaradi navedenih pomislekov in opozoril zakona na ponovnem odločanju ne bomo podprli in bomo glasovali proti in s tem podprli tudi veto Državnega sveta. Hvala lepa. Hvala. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni! Državni svet je na 8. izredni seji ob obravnavi Zakona o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici sprejel, da naj Državni zbor o tem zakonu odloča V Novi Sloveniji spoštujemo njihovo odločitev, ker je izraz volje ljudi, ki razumejo, kaj je to kmetijstvo in kakšne so njegove potrebe. Toda jutri bomo ponovno odločali o zakonu, ki je ustavno sporen, ki ima manj členov, kot je prstov na eni roki. pojdimo k tej silni vsebini. Koalicija je vložila novelo zakona s tremi členi, kjer definitivno namerava korenito poseči v volilno pravico ljudi v Sloveniji. Po predlogu zakona se bo omejitev pasivne volilne pravice oziroma kroga funkcij v organih Zbornice, pri kateri se bo uvedla omejitev, imenovala depolitizacija. Torej, depolitizirali bomo slovensko kmetijstvo. Gre za omejitev za volitve v ključne organe Zbornice, kot so svet, upravni odbor, predsednik, podpredsednik. V obvezne organe Zbornice in območne enote Zbornice tako ne bodo mogli kandidirati oziroma biti izvoljeni tisti, ki so bili ob izvolitvi ali ob imenovanju v obdobju zadnjih dveh let člani političnih strank na državni ravni, v Evropskem parlamentu, funkcionarji v Evropski komisiji, predsednik republike in Vlade, ministri, državni sekretarji, poklicni župani, torej tudi tisti z lokalne ravni, ne pozabimo, da tudi direktorji direktoratov ali direktorji občin. Direktorji naj bi bili strokovne funkcije, ki pridejo v sistem prek razpisa. Kar se tiče omejitev v političnih strankah in funkcionarjev na lokalni ravni, je koalicija sicer nekoliko omilila svoja stališča, torej nepoklicni župani, občinski svetniki in člani v organih političnih strank po novem niso več tako nevarni. V teh dneh se veliko pogovarjamo o ujmah. Ujme vsako leto najbolj prizadenejo kmetijstvo, zato slovenski kmet rabi neodvisno strokovno organizacijo, torej nevladno organizacijo, ki je trden trden sogovornik vladi, katerikoli vladi, in kot takšna se je do zdaj Zbornica pokazala. Torej v Novi Sloveniji ne moremo razumeti namena tega zakona drugače, kot da če smo proti Zbornici, smo proti slovenskemu kmetijstvu, če si to priznamo ali si ne priznamo. In še eno vprašanje. Zakaj je kar naenkrat prva na vrsti Kmetijsko gozdarska zbornica in kdaj bodo na vrsti naslednje? Kdaj boste depolitizirali te zbornice? Kdo ve. ve. V Novi Sloveniji zaradi vsega, kar smo povedali, in zato ker podpiramo in razumemo slovenskega kmeta, tega zakona ne bomo podprli. Hvala lepa. Hvala. Naslednja je Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Damijan Zrim. Izvolite. DAMIJAN ZRIM (PS SD): Spoštovana predsednica, spoštovana ministrica, državna svetnika, spoštovane kolegice in kolegi! Danes imamo pred sabo ponovno zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici, ki je dobil veto s strani Državnega sveta. Socialni demokrati smo že ob začetku vložitve tega poslanskega zakona izrazili pomisleke, da se nam zakon zdi ustavno sporen, vsaj v večini poslanske skupine je bilo tako, zato večinska poslanska skupina tudi ni dala sopodpisov za ta zakon. Naše stališče je do zdaj ostalo enako. Tukaj govorimo, da bo Kmetijsko gozdarska zbornica čez politiko ustvarila svoje mnenje. Po našem večinskem mnenju to ni tako. Že zakon o integriteti govori, kaj lahko združene funkcije počnejo, česa ne, in v 90 % mislimo, da je urejeno vse v tistem zakonu, zato je ta zakon zgolj za Kmetijsko gozdarsko zbornico po našem večinskem mnenju neustaven. Kajti vsi vemo, kako se je v zgodovini končalo, ko smo se fokusirali zgolj na določeno skupino. Naše mnenje: ali za vse zbornice ali pa za nobeno. Tukaj bi dejansko lahko tudi rekli, da ne gre za depolitizacijo, ampak vtikovanje politike v nevladno organizacijo. Zato zakon večinske podpore Socialnih demokratov nima. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ponovno odločanje o Zakonu o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije bomo opravili jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.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

Hvala za besedo, spoštovana predsedujoča. Spoštovane poslanke, poslanci in ostali prisotni! Državni svet Republike Slovenije je na osmi redni seji 27. septembra ob obravnavi Zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, sprejel zahtevo, da Državni zbor Republike Slovenije o tem zakonu ponovno odloča. Sprejeti zakon ureja vprašanje ustavitve postopkov in izplačila zneska glob, stroškov prekrškovnega postopka, postopka prisilne izterjave in odvzete premoženjske koristi v zvezi s storjenimi prekrški. Takšna ureditev je po mnenju Državnega sveta neustrezna in neutemeljena. V času covida-19 je bilo zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja ljudi treba sprejemati epidemiološke ukrepe, a je Ustavno sodišče razveljavilo določbe Zakona o nalezljivih boleznih iz leta 1995, na podlagi katerih so bili sprejeti odloki, s katerimi se je odrejalo ukrepe, ki jih je bilo treba sprejemati hitro in učinkovito. Šlo je za izjemne okoliščine, s kakršnimi se v Sloveniji pred tem še nismo soočali. Sprejeti zakon ureja vračanje plačanih glob posameznikom, ki so kršili takrat veljavno zakonodajo, pri čemer je treba poudariti, da je morebitna posledica izgube življenja in zdravja večjega števila ljudi hujša in bolj nepopravljiva od morebitne začasne nezmožnosti udeležbe več kot 10 udeležencev na javnih shodih v času vrhunca visoko nalezljive bolezni. Ob tem velja poudariti, da so na neprijavljenih shodih, na katerih je prihajalo do kršitve epidemioloških ukrepov, udeleženci izpostavljali vsebinska sporočila, ki so bila usmerjena prav proti ukrepom oblasti in epidemiološke stroke za zajezitev pandemije, kar so številni udeleženci želeli pokazati tudi s konkretnimi dejanji, torej z zavestnimi kršitvami predpisanih podrobnih pravil Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz naslova protesta. Sprejeta zakonska rešitev, s katero se ureja vračilo glob za prekrške, storjene v času epidemije covida-19 in v času izjemnih razmer, v katerih je bilo treba skrbeti za zdravje in življenje ljudi, ne krepi zaupanja v načelo pravne države. V času epidemije covida-19 so bili ukrepi s strani Vlade sprejeti z legitimnim ciljem varovanja življenj in zdravja državljanov ter usklajeni tudi na ravni EU in Svetovne zdravstvene organizacije. Sprejeti zakon je nepotreben ter odstop od pravnega reda Republike Slovenije. Državni svet meni, da bi se ustrezne rešitve lahko dosegle na podlagi že veljavne zakonodaje, sprejete rešitve pa predstavljajo kršitev načela pravne države in so slab zgled za naprej. Zakon bo dodatno obremenil pravosodje in davkoplačevalce. Glede na podatke predlagatelja skupna ocena finančnih posledic omenjenega zakona znaša več kot 5 milijonov evrov. Tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je v okviru pripomb k predlogu zakona izpostavila, da predlog ne zasleduje cilja krepitve zaupanja v načelo pravne države. V svojem mnenju je opozorila, da nejasen namen predloga zakona lahko že sam po sebi predstavlja kršitev ustavnega načela pravne države, kot tak pa predlog zakona ne bi mogel doseči zastavljenega cilja, ki naj bi bil predvsem povrnitev zaupanja v načelo pravne države. Ob obravnavi predloga zakona so se v samem zakonodajnem postopku pojavili številni pomisleki tako na matičnem delovnem telesu kot na seji Državnega zbora, predlagatelj pa se do številnih izpostavljenih nejasnosti sploh ni stvarno in ustrezno opredelil. Državni svet zato ocenjuje, da so pomisleki o ustreznosti določb zakona utemeljeni, in zato Državnemu zboru predlaga, da ob ponovnem odločanju o Zakonu o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški,

Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani! Odbor za pravosodje je na 12. nujni seji letos kot matično delovno telo obravnaval zahtevo Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki ga je Državni zbor sprejel na 12. redni seji. Predstavnik Državnega sveta je podal dopolnilno obrazložitev zahteve in povedal, da je po mnenju Državnega sveta ureditev, ki jo prinaša obravnavani zakon, neustrezna. Ureja namreč vračanje plačanih glob posameznikom, ki so kršili takrat veljavno zakonodajo. Dodal je, da je v času epidemije covida šlo za izjemne okoliščine, s kakršnimi se v Sloveniji pred tem še nismo soočali. Šele kasneje je Ustavno sodišče Republike Slovenije razveljavilo določbe Zakona o nalezljivih boleznih, na podlagi katerih so bili sprejeti odloki, s katerimi se je odrejalo navedene ukrepe. Sprejeti zakon po mnenju Državnega sveta odstopa od pravnega reda Republike Slovenije in ne krepi zaupanja v načelo pravne države. Državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje je povedal, da se Vlada strinja z navedbami Državnega sveta, da je šlo v času epidemije covida-19 za izjemne okoliščine, s katerimi se v Sloveniji pred tem še nismo soočali. Dodal je, da je večina ukrepov zoper nalezljivo bolezen v tistem obdobju določena v odlokih, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, v zvezi s tem pa je Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovilo, da nekatere določbe kršijo ustavno načelo legalitete, saj so bila pooblastila za izdajanje odlokov določena preohlapno. Namen sprejetega zakona je po mnenju Vlade dvojen. Prvi je povrnitev zaupanja ljudi v pravno državo prek uresničevanja spoštovanja višje ravni človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugi pa je zagotoviti učinek amnestije kot akta milosti države zaradi prekomerne reakcije na področju prekrškovnega prava. Obenem pa zakon določa jasen nabor prekrškov, ki so bili storjeni v obdobju od marca 2020 do maja 2022, ne določa pa povračil glob za prekrške z elementi nasilja in ne določa povračil za povezave, tako imenovane sekundarne prekrške. V tem zakonu se določa pravna podlaga, po kateri bodo tekoči prekrškovni postopki ustavljeni ne glede na fazo, v kateri so. Določa se vračilo zneska globe, stroškov postopka o prekršku in drugih stroškov ter izplačilo oziroma vračilo odvzete premoženjske koristi. Storilci določenih prekrškov bodo prejeli povrnjeno zgolj tisto, kar so zaradi prekrškovne odločbe plačali oziroma so opravili določene naloge v splošno korist. Določa se tudi izbris iz prekrškovnih evidenc, kar pomeni, da bodo osebe po izbrisu veljale za nekaznovane. V razpravi so koalicijski poslanci ponovno podprli zakon, ki odpravlja protipravne posledice sprejetih ukrepov proti bolezni covid-19. Spomnili so na nekatere konkretne primere in posledice posledice ukrepov ter jih ocenili za nesorazmerne in nelogične, pa tudi nelegitimne in nelegalne, saj so temeljili na pravni podlagi, za katero je Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost z ustavo. Opozicijski poslanci so se strinjali z navedbami Državnega sveta o neustreznosti, nepotrebnosti in neutemeljenosti zakona. Menili so, da so bili v izjemni zdravstveni situaciji v času epidemije covida-19 sprejeti ustrezni in učinkoviti ukrepi s ciljem varovanja zdravja in življenja ljudi, ki so temeljili na do sedaj veljavni pravni podlagi, in ob sodelovanju strokovnjakov s področja zdravstva. Odbor za pravosodje, ki ga sestavlja 15 članic in članov, je v nadaljevanju na podlagi drugega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije v skladu s 84. in v povezavi s 56. členom Poslovnika Državnega zbora z devetimi glasovi za in petimi proti sprejel mnenje, da je Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ustrezen. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade kot predlagateljici zakona, in sicer dr. Dominiki Švarc Pipan, ministrici za pravosodje. Izvolite. Spoštovana predsednica, hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Ponovno je pred vami predlog zakona, ki ureja nekatera vprašanja v zvezi z omejenim krogom prekrškov, ki so bili storjeni v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid-19. Z izhodiščno navedbo Državnega sveta, ki je zahteval ponovno odločanje o tem zakonu, da je šlo v času epidemije covida-19 za izjemne okoliščine, s kakršnimi se pred tem v Sloveniji še nismo srečali, se lahko Vlada seveda načeloma strinja in to smo tudi v vsaki fazi sprejemanja oziroma predlaganja tega zakona tudi sami poudarjali. Kljub temu pa se je potrebno zavedati, da je bila večina ukrepov, ustreznih ali neustreznih, to ni vprašanje, s katerim se ta predlog zakona ukvarja, večina ukrepov zoper nalezljivo bolezen covid-19 določena v odlokih, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, v zvezi s čimer je Ustavno sodišče, kot je bilo danes že omenjeno, ugotovilo, da nekatere določbe tega zakona kršijo eno temeljnih ustavnih načel, to je načelo zakonitosti. Vlada pa se s še tako razumevajočim pogledom na izredne okoliščine in stisko, v kateri so se morali verjetno znajti tudi vladajoči pri sprejemanju ustreznih ukrepov zoper širjenje covida, ne more strinjati, da teh ukrepov v tistem času ne bi bilo mogoče sprejeti na ustavnoskladen način. In to je tisto, kar je bistveno. Ne gre za vprašanje ustreznosti ali neustreznosti ukrepov, temveč za popolno ustavno neskladnost sprejemanja teh ukrepov v nasprotju z enim od osnovnih načel pravne države, to je načelo zakonitosti. Zaradi hitrosti sprejemanja ukrepov na ta način, torej v odlokih, pa ni bila zagotovljena niti pravna predvidljivost in s tem pravna varnost kot del načela pravne države, namenjene zaščiti državljanov pred nesorazmernimi ali arbitrarnimi ukrepi oblasti. In tisto, kar je najbolj zaskrbljujoče, kot sem že večkrat povedala, je, da je ključno vlogo pri obvladovanju razmer oziroma celotne družbe v času epidemije odigral pravni režim, ki bi pravzaprav moral biti zadnji na vrsti pri takšni situaciji, in to je prekrškovno pravo. To, da se je vladalo in discipliniralo ljudi za spoštovanje ukrepov prek prekrškovnega prava, torej represije, je povzročilo tudi to, da ljudje niso ponotranjili ukrepov, niso jih dojeli kot pravilne, potrebne ali koristne, ampak so jih razumeli le kot obliko prisilne represije. Cenjene poslanke in poslanci, zato je pred vami ponovno predlog zakona, katerega prvotni namen je povrnitev zaupanja ljudi v pravno državo prek uresničevanja spoštovanja višje ravni človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Krize in izjemne ali izredne okoliščine, kolikor lahko razumemo težavnost vladanja v takšnih časih, pač ne morejo biti izgovor za teptanje za teptanje človekovih pravic, za prekomerne posege v človekove pravice oziroma preprosto rečeno za vladanje onkraj ustavnih okvirov. To mora biti jasno.

to je opazka, ki je bila v mnenju Zakonodajno-pravne službe zapisana, da cilj in namen zakona v obrazložitvi nista dobro obrazložena in da bi zato že sam zakon lahko bil sam po sebi neustaven. Zdi se mi res zanimivo, da se to še vedno v nadaljevanju postopka omenja, kajti predstavnica Zakonodajno-pravne službe je tako na odboru kot tudi potem na plenarni seji Državnega zbora izpostavila, da smo na Ministrstvu za pravosodje takoj ob prejemu njenega mnenja to potencialno pomanjkljivost v obrazložitvi odpravili, in je tudi izrecno povedala, da je z dopolnjeno obrazložitvijo z vidika Zakonodajno-pravne službe zadovoljna. Tako da ta argument je seveda že presežen. V samo vsebino zakona, spoštovane poslanke in poslanci, ne bom šla, kajti predstavljali o njem, govorili smo že tolikokrat, da je dobro znana. Naš ključni cilj, kot rečeno, je torej odpraviti posledice pretirane represije in prekomernih posegov v človekove pravice, do katerih je vodilo neustavno vladanje z odloki v času epidemije, na ta način okrepiti in povrniti zaupanje ljudi v pravno državo in spoštovanje njihovih pravic. In vsaj na nek način želi v imenu prejšnje vlade ta vlada prevzeti tudi moralno odgovornost in opravičilo državljankam in državljanom. Zato vas, spoštovane poslanke in poslanci, vabim, da ta predlog zakona ponovno podprete. Hvala lepa. PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR ZUPANČIČ: Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Svoboda in v njenem imenu kolegica Lucija Tacer. Izvolite. Spoštovane poslanke, poslanci! Leto 2020 je bilo v svetovnem merilu prelomno leto, saj se je svet prvič po tako imenovani španski gripi srečal s pandemijo covida-19. Kot je v svojih odločitvah izpostavilo Ustavno sodišče Republike Slovenije, se je državna oblast ob uvajanju ukrepov soočala z dokajšnjo mero negotovosti, saj je bila bolezen covid-19 še zlasti na začetku pojavljanja znanstveno in medicinsko neraziskana. Navedena bolezen je vpliv pustila na vseh družbenih ravneh. Temu se ni mogel izogniti niti sistem pravne države, ki je bil v obdobju od marca 2020 do konca maja 2022 na preizkušnji. Vlada Republike Slovenije je v boju zoper covid-19 ukrepala na podlagi podzakonskih predpisov, ki so v njeni pristojnosti, vendar pa se je izkazalo, da je zakonodaja, predvsem Zakon o nalezljivih boleznih, na kateri so temeljili ti podzakonski predpisi, v nekaterih delih v neskladju z ustavo. Po razglasitvi epidemije se je v Sloveniji zamenjala vlada, v času spopadanja z epidemijo pa je prišlo do pretirane kazenskopravne represije, kar je bilo ugotovljeno tudi z analizo pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih zaradi kršitev vladnih odlokov za zajezitev epidemije. Glede na ugotovitve analize je mogoče zaključiti, da je bil v času od 12. marca 2020 do 30. maja 2022 dan prevelik pomen uporabi prekrškovnega prava, kar je ogrozilo načelo pravne države, kot ga določa 2. člen Ustave. Glede na hitro sprejemanje odlokov in njihovo uveljavljanje sta bili omajani tudi načeli zaupanja v pravo oziroma pravne predvidljivosti kot del načela pravne države, saj je bilo določeno ravnanje praktično čez noč določeno kot prepovedano z odlokom, kršitev obveznosti pa storitev prekrška. Iz odločanja o ukrepih za zajezitev je bila izločena tudi pravna stroka. Številni vladni odloki so bili sprejeti celo na nezakonit način in niti niso bili objavljeni v Uradnem listu, kot to zahteva ustava. Glede na to, da smo se predstavniki Poslanske skupine Svoboda že pred državnozborskimi volitvami zavezali, da bomo popravili očitne krivice, ki jih je storila prejšnja oblast, smo zakon v Državnem zboru že podprli. Nato pa je Državni svet na svoji 8. izredni seji sprejel zahtevo, da mora o tem zakonu Državni zbor ponovno odločati. V obrazložitvi svoje zahteve Državni svet navaja, da zakon vrača globe zavestnim kršiteljem takrat veljavne zakonodaje in predpisanih podrobnih pravil NIJZ ter da zakon ne zasleduje cilja krepitve zaupanja v načelo pravne države. Pri tem se Državni svet sklicuje na mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je opozorila, da nejasen namen predloga zakona da nejasen namen predloga zakona lahko že sam po sebi pomeni kršitev načela pravne države, kot je ravno obrazložila ministrica kot predlagateljica, je na številnih odborih Zakonodajno-pravna služba izpostavila, da je bil ta pomislek odpravljen. Druge pripombe Zakonodajno-pravne službe pa smo naslovili s sprejetimi amandmaji koalicije. Dediščina boja proti epidemiji na pravnem področju so torej neustavni odloki Vlade, ki so padli na Ustavnem sodišču, in izguba zaupanja javnosti v Vlado in posledično v institucije. Te posledice poskušamo odpravljati vztrajno vse do danes in jih bomo verjetno še dolgo v prihodnost. Danes s ponovnim sprejetjem tega zakona popravljamo nešteto storjenih krivic in protipravnih, celo protiustavnih ravnanj takratnih oblastnikov, katerih del danes sedi v tej dvorani. Na tem mestu lahko povem, da bomo s tem zakonom, ki ga bomo v Poslanski skupini Svoboda podprli, izpolnili svojo programsko in predvolilno obljubo in vrnili dostojanstvo tistim, ki jim ga je oblast s teptanjem njihovih pravic odvzela. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega mag. Branko Grims. Izvolite. Vsem prav lep pozdrav! Zakon, ki je pred nami, ne samo, da je nepotreben, saj bi lahko vse, če je bilo res kaj narobe, uredili skladno z veljavnim pravnim redom,

in je tudi nevaren precedens, zaradi tega ker pomeni, da vsakokratna oblast lahko za nazaj razveljavi vse postopke, oprosti vse tistim, na osnovi katerih je prišla na oblast, in potem je na videz vse v redu. Samo na videz. Kajti to pomeni, da pravna država več ne obstaja. Ves postopek sprejemanja tega zakona je utemeljen na dveh popolnoma zgrešenih predpostavkah. Prva je, da je zakon sploh potreben. Kajti če bi bilo karkoli narobe, je v normalnem pravnem redu, tako kot je slovenski, ki je usklajen z evropsko zakonodajo, možno kadarkoli z revizijo postopka z ustreznimi pravnimi načeli stvari urediti. Vendar se tega ne želi. Zakaj? Zaradi tega ker je v resnici v ozadju druga napačna predpostavka – da je šlo za mirna zborovanja, pri katerih se je strašna krivica zgodila tistim, ki so se jih udeležili. sabo sem prinesel enega od svojih z vaše strani tako priljubljenih osvežilcev spomina za levičarje, pa si poglejmo ta mirna zborovanja. Pri čemer je tole / pokaže zboru/ ena najlepših in najbolj mirnih slik, kajti ostale so imele gori ogenj, kričanje, lahko pogledamo posnetke. In to kričanje ni bilo, da želi kdo kakšen rogljiček ali pa kaj podobnega, kar smo stalno poslušali v zvezi s tem zakonom. To kričanje je bilo: smrt! Vaša oblast temelji na hujskaštvu, na očitno protiustavnem netenju nestrpnosti, na pozivanju k nasilju in sedaj hočete tistim, na osnovi katerih ste se povzpeli na oblast, za nazaj dati generalno odvezo. Zaradi tega ste se zatekli k triku, da sprejemate ta zakon. Zato je ta zakon v tako očitnem nasprotju z 2. členom Ustave Republike Slovenije, ki pravi, da je Slovenija pravna država, in v očitnem nasprotju z načeli, ki so zapisana v slovenski ustavi. Kam smo prišli na osnovi tega, se sedaj vidi. Jaz sem trdno prepričan, da je velikanski večini od tistih 400 tisoč, ki so dali glas za to, da imamo oblast tako, kot jo imamo, zdajle že hudo žal. Ampak če je oblast utemeljena na pozivanju k nestrpnosti, na pozivanju k nasilju, potem pač ne sme biti presenečenje, če se konča vse skupaj s totalno katastrofo. S tem, da Slovenija ni več varna država. Vsak teden beremo o novih posilstvih, ki jih storijo tisti, ki ste jim popolnoma odprli meje. Vsak teden se ukvarjamo s tem, da se ne poravna stvari za nazaj, še za požare ne, ki so bili pred letom dni, kaj še za tisto, kar je bilo zdaj. To je tako, če se oblast utemelji na hujskaštvu, na pozivanju k nasilju in nestrpnosti. Potem seveda nekaj, kar ima slabe temelje, ne more dati dobrega sadu. Zaradi tega, gospe in gospodje, je ta zakon, ki je pred nami, nesprejemljiv. Nesprejemljiv je zaradi tega, ker ruši pravno državo, ker ruši ustavna načela, kar je v očitnem nasprotju z Ustavo Republike Slovenije. Zato bomo v SDS enotno proti.

Predlog zakona je nastal na podlagi koalicijske pogodbe, kjer piše tako: »Opustili bomo vse prekrškovne in kazenske postopke, ki so bili sproženi proti posameznikom in posameznicam zaradi kršitve ukrepov zoper Glavni argument predlagatelja za zakon je, da je v obdobju epidemije prišlo do pretirane kazenskopravne represije. Po mnenju predlagateljev bi bilo bolje, ne glede na resnost situacije, da bi izrekali le sankcije, ki se jim reče opomini. Stališče Nove Slovenije glede tega zakona je jasno. V skladu z našim pravnim redom ima kršitelj vedno, ko je prekršek izrečen v nasprotju s predpisi, možnost, da prekršek po vnaprej predvideni poti izpodbija, izpodbija sam. To enostavno omogoča slovenski pravni red. Sprejetje posebnega zakona, s katerim bi posegli zgolj v nekatere odprte prekrške ali celo sodne postopke, je po mnenju Nove Slovenije neustrezno ter lahko odpre plaz novih tovrstnih zahtev. Sprašujemo se, kako bo takrat reagirala Vlada. Te postopke torej naj se razrešuje tako, kot je predvidelo naše načelo delitve oblasti, to so sodišča, inšpekcijske službe in drugi prekrškovni organi. Sprašujemo se, ali ne bi tudi podpora takemu zakonu pomenila negativnega signala pri prevzemanju in zavzemanju družbe za spoštovanje recimo podobnih ukrepov v prihodnje. Kako bomo odreagirali, če bomo ponovno morali uvesti ukrepe zaradi izrednih razmer? Upajmo, da jih ne bo. Sporočilo tega zakona bi bilo lahko tudi takšno, da državljani pred zakonom nismo vsi enaki in da se je mogoče o konkretnih odprtih prekrškovnih postopkih s politiko enostavno pogajati. Težko se je znebiti tudi občutka, da je zakon predlagan zgolj zato, ker so bili prekrški izrečeni v času prejšnje vlade. Taki politični posegi v odprte prekrškovne postopke so po našem mnenju neprimerni in zaradi tega Nova Slovenija zakona ne bo podprla. Hvala lepa.

Socialni demokrati bomo navkljub vetu Državnega sveta Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ponovno podprli. Glavna argumenta sta: ugotovitev, da je v obdobju epidemije prišlo do pretirane kazenskopravne represije, kar je bilo ugotovljeno tudi z analizo pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih zaradi kršitev ukrepov zoper virusno bolezen covid-19, in povrnitev zaupanja v načelo pravne države, ki je bilo v času 12. marca 2020 do 30. maja 2022 omajano oziroma izvotljeno zaradi uporabe kaznovalnega prava v namene, ki temu pravnemu področju niso primerni. Ustava med drugim določa, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Način ukrepanja Vlade Republike Slovenije v času od 12. marca 2020 do 30. maja 2022 je povzročal občutek nelegitimnosti ravnanja te vlade, kar se je navzven kazalo s številnimi javnimi shodi in protesti. Te je prejšnja vlada s pomočjo policije omejevala ter jih zaustavljala s kaznovanjem organizatorjev in udeležencev protestov v prekrškovnem postopku. Izrekale so se globe dijakom, ki so protestirali, ker jim je bila odvzeta pravica do šolanja in znanja, družinam z rogljički na sprehodu na prostem ali protestnikom, ki so na Trgu republike brali ustavo. Četudi so navedeni kaznovani posamezniki vsebinsko res kršili takratne vladne odloke, je Ustavno sodišče Republike Slovenije kasneje ugotovilo vrsto neustavnosti in je zato z vidika prekomernega kaznovanja ter takratne neustrezne zakonodaje sedaj reakcija države absolutno upravičena. Zato je nujno in prav, da sedaj ravnanja prejšnje vlade popravimo, da državljankam in državljanom dokažemo, da v tej državi lahko zaupajo v pravo in da bodo pravice deležni. Drži, da je šlo v času epidemije covida-19 za izjemne okoliščine, s kakršnimi se v Sloveniji pred tem še nismo soočali, ampak pandemija virusa covid-19 ne more biti opravičilo, da se krši načelo legalitete in prekomerno posega v človekovo dostojanstvo. Socialni demokrati smo sicer že pred odločitvijo Ustavnega sodišča prejšnjo vlado opozarjali, da prekomerno posega v človekove pravice in da naj s takšnimi ravnanji preneha. odločitvi Ustavnega sodišča pa ni bilo več dvoma. Takratna vlada je ravnala ne samo površno, ampak tudi neustavno in v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije. Način, kako to neustavnost popraviti, pa je ravno predlagani zakon, ki na samostojen način nastopa kot odziv na prekomerno ukrepanje države v obdobju od marca 2020 do 30. maja 2022. Upravičenja, ki jih daje predlog zakona, obnavljajo legitimnost delovanja pravne države, s tem da imajo ukrepi, ki omogočajo te pravice, po svoji naravi amnestijski učinek v smislu akta milosti države. Predlog zakona določa pravno podlago, po kateri bodo tekoči prekrškovni postopki ustavljeni, ne glede na fazo, v kateri so, določa vračilo zneska globe, stroškov postopka o prekršku in drugih stroškov ter izplačilo oziroma vračilo odvzete premoženjske koristi. Predlog zakona pa določa še en pomemben vidik odprave posledic pretirane represije oziroma amnestijski učinek, in sicer izbris iz prekrškovnih evidenc, kar pomeni, da bodo osebe po izbrisu veljale za nekaznovane. Ob tem je potrebno jasno poudariti, da predlog zakona določa jasen nabor prekrškov, ki so bili storjeni v obdobju od marca 2020 do maja 2022, ne določa pa povračil glob za prekrške z elementi nasilja in ne določa povračil za povezane tako imenovane sekundarne prekrške. V javnosti se je večkrat manipuliralo, da bodo tisti, ki so izvajali nasilje nad policisti, s sprejetjem tega zakona amnestirani, kar pa absolutno ne drži. Glede na predstavljeno smo Socialni demokrati prepričani, da je predlagana zakonska rešitev utemeljena, da je potrebna, če želimo povrniti zaupanje v pravno državo, in da je z vidika človeškega dostojanstva nujna, zato upamo, da bo večina poslank in poslancev Državnega zbora

Hvala lepa za besedo. Na pobudo Državnega sveta ponovno odločamo o Zakonu o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Kot poudarjamo že celoten postopek sprejemanja zakona, ta odpravlja krivice, ki so bile storjene v času prejšnje vlade. Krivice, ki so bile in ki so bile pripoznane tudi s strani Ustavnega sodišča, krivice, kot je bila kazen za družino na sprehodu, ker so si privoščili rogljiček, ali globa za prekarnega delavca, ki je v redkem prostem trenutku hotel v miru pomalicati. Dejstvo je, da je prejšnja vlada odloke sprejemala na silo in s silo. Prav tako je tudi vsakršen izraz nestrinjanja skušala zatreti na silo in s silo. Kazni in sankcije za različne prekrške niso imele pravnih podlag, niso bile v skladu z načelom sorazmernosti in niso bile logične in legitimne, pa bi v tistih časih morale biti, v kriznih časih. In toliko bolj v kriznih časih potrebujemo voditelje, ki bodo vzbujali zaupanje. Take, ki ne bodo kazali na druge za napačne odločitve, ampak bodo prevzeli odgovornost. Take, ki združujejo in ne razdvajajo. Napačne odločitve brez pravne podlage so se zgodile, odgovornosti pa ni prevzel nihče. Koliko je logike v tem, da si tvegal kazen, ko si bil sam sredi gozda in nisi nosil maske? In koliko je legitimnosti v tem, da je bil navadni delavec na malici kaznovan, medtem ko so se najvišji predstavniki Vlade vsi po vrsti požvižgali na predpise, ki so jih postavili sami? Namesto pravne podlage sorazmernosti, logike in legitimnosti smo imeli represijo. Z zakonom, ki ga danes ponovno obravnavamo, se vzpostavlja pravne podlage, da se naštete krivice, ki so nastale kot posledica zavestnih sistematičnih in množičnih kršitev, popravi. Država je kot neprimerno močnejši udeleženec v odnosu do prebivalk in prebivalcev naredila napake in te napake moramo popraviti. V Poslanski skupini Levica bomo zakon ponovno podprli. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ponovno odločanje o Zakonu o dopolnitvi Zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19,

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložilo 5 tisoč volivk in volivcev. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja, dr. Vladimirju Prebiliču. Izvolite. Spoštovana predsednica, hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Pred vami smo zaradi tega, ker smo nekako začutili, da je nuja po spremembah v naših lokalnih okoljih. Dovolite kratek kontekst, zavedam se časovne omejitve, ampak vendar, ozadja tega izziva, s katerim se nismo srečali sedaj, ampak se z njim srečujemo že ves čas. Če samo povzamem na kratko, v naših lokalnih okoljih ugotavljamo, da desetletja pozitivne diskriminacije pravzaprav niso obrodila sadov, ki smo jih želeli, namreč vprašanje je, kako in na kakšen način kvalitetno sobivati z romsko oziroma neromsko skupnostjo. Ugotavljamo, da tukaj prihaja do izjemnega nezadovoljstva, da se na neki točki prebivalci začenjajo samoorganizirati. Da bi preprečili ravno najslabše in najhujše, smo se nekako odločili pomagati, prevzeti pobudo, prevzeti iniciativo in pripraviti nekaj zakonskih predlogov. Ti zakonski predlogi so se v glavnem nanašali na področje vključevanja mladih, torej da bi integrirali mlade ljudi, ker menimo, da je bistveno začeti tam in ne na koncu, ko smo že tik pred tem, da se obvladuje kriminal ali kaj temu podobnega. Da bi to naredili, smo pripravili pet predlogov. Eden izmed njih se nanaša tudi na področje trga dela, ampak preden pridem do samega trga dela, gre za 160 tisoč ljudi, ki predstavlja teh 11 občin, in seveda županje in župane. Naj ponovno poudarim, da so občinski sveti v vseh občinah izglasovali podporo zakonskim predlogom, ki sicer niso doživeli podpore v Državnem zboru oziroma na pristojnih delovnih telesih. Samo še nekaj informacij v zvezi s tem, in sicer, ko se pogovarjamo o vključevanju otrok, predvsem na njih je bil glavni poudarek, trg dela je šele konsekvenca tega, vam dam nekaj informacij. V naši občini, za katero lahko trdim, da imamo zelo dober vpogled, imamo približno 800 Romov, ki živijo v naši skupnosti. Od teh 800, ki jih poskušamo vključiti v 240-urni tečaj oziroma pripravljalnico predšolske vzgoje, se odzove okrog 30 otrok. Že vsa leta poskušamo, da bi jih bilo več, ampak pri tem nismo uspešni, tudi zaradi tega ne, ker ima država še danes zakon, ki nagrajuje nevključevanje oziroma nepripeljanje otrok v vrtec ali če povem zelo preprosto, če ne pripelješ otroka, dobiš 20 % višji otroški dodatek. To so recimo anomalije, na katere opozarjamo že vrsto let, ampak nam ni uspelo priti do njih oziroma jih odstraniti. Po tem, ko smo preskočili prvo oviro, torej če smo otroka uspeli pripeljati v predšolsko vzgojo, je vpis v osnovno šolo. V osnovno šolo se v naši občini, s tem, da imamo v vseh osnovnih šolah zaposlene romske pomočnike in pomočnice, vpiše okrog 80 % teh otrok. Težava nastopi potem, ko je treba priti iz prve triade v drugo ali tretjo. Podatek, ki je resnično zelo zgovoren sam po sebi, je, da ima na koncu zaključeno devetletko samo 10 % otrok, ko se konča formalna oblika izobraževanja, 3 % se jih vpiše v srednjo šolo. Skratka, tukaj je jasno povedno, da nekaj ne deluje dobro in samo s pozitivno diskriminacijo bo te stvari popolnoma nemogoče odpravljati. Zato smo predlagali nekatere spremembe. Žal nismo bili uslišani. Zakaj ta uvod? tega, ker moramo, preden se bomo zdaj pogovarjali o trgu dela, seveda ugotoviti, kdo so te osebe, namreč osebe, ki pridejo v to fazo, zadnjo fazo, pravzaprav nimajo nobene formalne izobrazbe in jih je zelo, zelo težko vključiti kamorkoli na trg dela, ampak vendar, to je zaključena zgodba. Mi smo konkretno predlagali, predlagali, da se v Zakon o urejanju trga dela vključijo različne komponente. Žal je Državni zbor oziroma odbor prisluhnil samo zadnji komponenti, to je komponenta, ki se nanaša na vključevanje ljudi na trg oziroma v program javnih del in v tem kontekstu je tudi odbor podprl, da se podaljša možnost ljudem, ki dobijo to možnost vključitve v javna dela, iz dveh na štiri leta, ampak dejanske izkušnje kažejo, da bo to zelo težko, namreč ta trenutek imamo v javnih delih na območju, kjer živi 160 tisoč ljudi in ogromna romska skupnost, dvaRoma, ki sta vključena v ta program, v Občini Kočevje pa jih od 800, ki živijo pri nas, dela osem. osem. Pozdravljamo in naslavljamo to, da ste prepoznali en košček naših naporov, trdimo pa, da ti napori ne bodo doživeli realizacije, ker če seveda ne bo izpeljanih predhodnih ukrepov, bodo padli v nek vakuum oziroma prazen prostor.

»Do konca leta 2023 se pripravi zakonodajne spremembe, ki bodo ustrezno in učinkovito naslovile romsko problematiko, zlasti z vidika vključevanja Romov v družbo in krepitve družbene odgovornosti posameznika.« Konec navedka. Še dva meseca. Zato seveda župani in vseh 160 tisoč prebivalcev, ki jih predstavljamo, z velikim zanimanjem čakamo, kakšni bodo ti predlogi in kdaj jih bomo seveda ugledali. Čas teče. Če ne bo nič, bodo posledice nepredvidljive. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici odbora, kolegici Sandri Gazinkovski. Izvolite. Hvala, predsednica. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 19. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina volivk in volivcev s prvopodpisanim mag. Gregorjem Macedonijem. Po dopolnilni obrazložitvi predstavnika predlagatelja, ki je na seji predstavil poglavitne rešitve predloga zakona, je predstavnica Zakonodajno-pravne službe v pripombah posameznim členom med drugim izpostavila pripombe k 2. členu, v katerem ni opredeljenih kriterijev in je zato ureditev lahko sporna z vidika načela legalitete iz 2. odstavka 120. člena Ustave. Pojasnila je, da je ureditev treba preveriti in posebej utemeljiti tudi z vidika morebitnega prekomernega posega v pravico do svobode dela iz 49. člena Ustave ter z vidika načela enakosti 14. člena Ustave. V pripombi k 6. členu pa je opozorila na ustavno spornost predlagane rešitve v razmerju do 22., 25. in 50. člena Ustave. Predstavnik Državnega sveta je predstavil pisno mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki je predlog zakona podprla. Izpostavil je, da se zaradi majhne razlike med prejeto minimalno plačo in višino izplačane denarne socialne pomoči s trenutnim izvajanjem socialne politike v Sloveniji spodbuja nedelo. V razpravi so razpravljavci iz vrst opozicije izpostavili, da predlog zakona ne bo imel želenega učinka, če bodo sprejeti predlogi odbora za amandmaje, ki so jih predlagale poslanske skupine koalicije, in se bo ohranil samo ukrep podaljšanja obdobja vključenosti v javna dela, zato tudi niso mogli podpreti predloga zakona z vključenimi amandmaji. Izpostavili so še, da bi morala socialna država nagraditi tiste, ki delajo, in pomagati tistim, ki zaradi ustreznih razlogov niso sposobni za delo, ne pa ravno nasprotno. Državljanom bi morali sporočati, da je delo vrednota, ena od primernih rešitev bi zato bila možnost, da se brezposelno osebo po šestih mesecih napoti na delovno mesto, za katero se zahteva tudi do dve stopnji nižja izobrazba. S takim pristopom bi sporočali, da je vsako delo častno. Razpravljavci iz poslanskih skupin koalicije so predlog zakona podprli, vendar s sprejetimi dopolnili, ki so jih sami predlagali. Izpostavili so, da gre pri predlogu zakona v prvi vrsti za reševanje romske problematike in da se pri tem zasledujeta dva cilja. To je izobraziti otroke ter delovno aktivne vključiti v delovni proces. Predlog zakona pa v predloženem besedilu ne bi dosegel teh dveh ciljev. Izobrazbena struktura ciljne skupine oseb je namreč zelo nizka, predlog zakona pa uvaja rešitve, ki bi bile primerne za osebe z višjo izobrazbo, zato se jim zdi primernejše, da se k reševanju izpostavljenih težav pristopi tudi na način, da se najprej odpravi dodatek za otroke, ki ne obiskujejo vrtca, in se tako že pri najmlajših začne z opismenjevanjem, učenjem jezika in delovnih navad. Druga rešitev pa bi lahko bila podaljšanje obdobja za vključitev v javna dela še za dodatna tri leta, torej vse skupaj štiri leta, čemur sledijo tudi predlagani amandmaji koalicije, ki jih je odbor sprejel. Odbor je glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Sprejeti amandmaji so vključeni v besedilo dopolnjenega predloga zakona. Hvala. Hvala lepa. Sedaj za predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer gospodu Danu Juvanu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvolite. DAN JUVAN (državni Specifične okoliščine, s katerimi se spopadajo romske družine, terjajo specifično ukrepanje in specifično organizirano pomoč, s tem se lahko strinjamo. A ukrepi, o katerih razpravljamo oziroma odločate danes, bi vplivali tudi na vse druge prebivalce, na prebivalce, katerih položaj bi se zaradi sprejetih ukrepov povsem neutemeljeno poslabšal. Osnovni problem predlaganega paketa je torej v tem, da predlogi brez jasne utemeljitve parcialno posegajo v sistemsko zakonodajo in v pravice prebivalcev z namenom, da bi spremenili vedenje peščice, pri čemer ni jasno pojasnjeno, kako bodo spremembe vplivale niti na romsko skupnost niti na vse ostale. Drugi problem predlaganih rešitev je, da se v zakonodaji s področja socialnih pravic in trga dela uvaja kaznovalne ukrepe. Prvič, stališče ministrstva in njegovih strokovnih služb je, da s kaznovalno politiko na področju transferjev in na področju trga dela ne bomo dosegli večje vključenosti pripadnikov romske skupnosti v družbo, ampak nasprotno, še dodatno prispevali k njihovi izključenosti, marginaliziranosti ter še dodatno okrepili nezaupanje v državne institucije in državne uslužbence. In drugič, kaznovanje za prekrške in kazniva dejanja je v domeni inšpekcijskih služb in organov pregona, na kar je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba. Nihče si ne zatiska oči, da imamo v Sloveniji romska naselja, kjer imamo težave s tekočo vodo, elektriko, nevključevanjem otrok v vrtce in šole, funkcionalno nepismenostjo, kriminalom, prisilnimi porokami, družinskim nasiljem, oderuštvom in tako dalje. dejstvo je tudi, da je položaj romske skupnosti različen, da torej vsa romska naselja nimajo enakih težav, da imamo primere zgledno urejenih romskih naselij ter primere, kjer so občine uspele zagotoviti ustrezno infrastrukturo ter pomoč in kjer se stanje izboljšuje. A za vse veljajo isti zakoni, zato ne pristajamo na interpretacijo, da je stanje v posameznem romskem naselju slabo zaradi veljavne zakonodaje, ki jo obravnavamo danes. Z župani si na drugi strani delimo prizadevanja, da bi vsi otroci, tudi tistih iz ranljivih družbenih skupin, torej tudi romski otroci, zaključili osnovno šolo in uspešno nadaljevali srednješolske izobraževalne programe. Tudi mi menimo, da bi izobrazba pomembno prispevala k izboljšanju položaja romskih otrok in posledično cele skupnosti. Vendar pa smo glede na pretekle izkušnje prepričani, da kaznovalni ukrepi, kot so predlagane zakonske spremembe, ne bi prispevali k urejanju socialnih razmer otrok in družin iz ranljivih skupin. Če se obrnem še konkretno na predlog zakona. Bistvene spremembe Zakona o urejanju trga dela so podaljšanje dopustnega obdobja vključitve v program javnih del, možnost napotitve brezposelne osebe, ki je več kot šest mesecev vpisana v evidenci brezposelnih oseb, tudi na zaposlitev na delovno mesto, ki ustreza največ dve ravni nižji nižji izobrazbi osebe glede na ustrezno zaposlitev in ne glede na vrsto pridobljene izobrazbe brezposelne osebe, ter določitev, da pritožba zoper odločbo o prenehanju vodenja v evidenci ne zadrži izvršitve. Vlada se je do vseh teh rešitev opredelila in se z njimi ne strinja, predvsem zato, ker poslabšujejo položaj vseh brezposelnih in hkrati nimajo učinka na zaposlovanje predstavnikov romske skupnosti, kot je tudi danes izrazil skrb predstavnik županov oziroma predlagateljev. Odbor za delo je na svoji seji 4. 10. sprejel amandmaje k predlogu zakona, ki jih Vlada Republike Slovenije v celoti podpira, saj črtajo vse člene predloga, razen člena, ki podaljšuje vključitev v programe javnih del na skupno največ štiri leta, s čimer bi se po predlagateljevem mnenju dodatno spodbudilo prehod v zaposlitev in krepitev socialne vključenosti. Ministrstvo za delo na drugi strani ne verjame, da bo imel ukrep vpliv na zaposlovanje pripadnikov romske skupnosti, nasprotno, s predlaganim amandmajem po mnenju ministrstva za delo ne bomo dosegli namena, ki ga predlagani zakon zasleduje. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolegica Alenka Helbl. Izvolite. ALENKA

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem, predlagateljem in predstavniku Vlade! Pred nami je predlog zakona, ki je v bistvu del paketa zakonodajnih predlogov, ki sicer v prvi vrsti naslavlja težave v problematičnih socialnih okoljih na jugovzhodu Slovenije in v Posavju, a so le-te aktualne tudi v drugih delih države. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zagovarjamo stališče, da jezaposlitev najpomembnejši način zagotavljanja socialne varnosti, zato je treba brezposelne sistematično spodbujati in usposabljati za aktivnejše iskanje zaposlitve, podaljšanje delovne aktivnosti dolgotrajno brezposelnih oseb oziroma ranljivih skupin brezposelnih oseb, delodajalce pa [spodbujati] k pogumnejšemu zaposlovanju. Brezposelnost je tudi poglavitni vzrok za revščino in socialno odrinjenost, ki jo lahko odpravljamo s hitrejšo gospodarsko rastjo in z dvigom produktivne zaposlenosti. Izhajajoč iz tega in predstavljenih argumentov predlagateljev, 5 tisoč volivk in volivcev s podpisniki 11 županov, smo na odboru predlog podprli, saj prinaša poglavitne rešitve na tem področju, in sicer, podaljšanje obdobja vključenosti dolgotrajno brezposelnih oseb v programih javnih del na največ štiri leta, trenutno je namreč največ dve leti, s čimer bi se tem osebam omogočilo pridobiti več izkušenj, kompetenc in sposobnosti s tem lažjo pridobitev nove zaposlitve in več možnosti za ohranitev statusa aktivne osebe na trgu dela. Predlaga se tudi ukinitev dvostopenjskega sankcioniranja kršitev obveznosti iz naslova aktivnega iskanja zaposlitve. Zavod za zaposlovanje bi lahko brezposelno osebo napotil na delovno mesto, za katero je zahtevana nižja stopnja izobrazbe, kot jo ima brezposelna oseba, torej največ dve stopnji nižja izobrazba. Tudi pritožba zoper odločbo o prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb in pritožba zoper odločbo o prenehanju vodenja v evidenci oseb, ki so vključene v programe aktivne politike zaposlovanja, ne bi zadržali izvršitve odločbe. Na matičnem odboru je koalicija s svojimi amandmaji zavrnila predlog tega zakona in potrdila le podaljšano vključenost brezposelnih oseb v programe javnih del. Vlada je v svojem mnenju tudi zapisala, da predloga zakona ne podpira in med drugim navaja, da po njenem mnenju predlagani ukrepi ne bi dosegli namena, ki ga predlagani zakon zasleduje, s čimer se v naši poslanski skupini ne strinjamo, saj predlog rešuje mnoge težave in bi državljanom iz socialno šibkejših in težavnih okolij pokazal pot k aktivnemu zaposlovanju ter posledično s tem tudi pot iz kroga revščine in drugih negativnih posledic dolgotrajne brezposelnosti. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da amandmirani predlog zakona tega ne rešuje v celoti, zato ga ne bomo podprli. ZUPANČIČ: Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu kolegica dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani gospod župan Občine Kočevje, spoštovana direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto, drage kolegice in kolegi! Na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju že vrsto let živijo določeni prebivalci v težkih socialnih razmerah. Rečemo jim romska skupnost. Lokalne skupnosti se trudijo, kjer se le da, da jim izboljšajo pogoje za bivanje, predvsem pa, da jih skupaj z ostalimi institucijami in civilno družbo poskušajo čim bolj integrirati v večinsko prebivalstvo. Tako država kot lokalne skupnosti so za izboljšanje položaja romskih skupnosti tudi v preteklosti vlagale proračunska sredstva. Žal pa se razmere v teh naseljih iz leta v leto poslabšujejo. Poslabšujejo se do te mere, da policijska statistika kaže porast kriminala v teh okoljih, zaradi česar se večinsko prebivalstvo ne počuti varno oziroma postajajo žrtve neurejenih razmer predvsem otroci in ženske. Zaradi tega je 11 županov s področja Dolenjske, Bele krajine in Posavja v mesecu avgustu v Državni zbor vložilo predloge sprememb zakonov za reševanje otrok iz težkih socialnih okolij, ker gotovo, kot sem že prej rekla, romska naselja so. Da gre za izredno pomembno in perečo problematiko, kaže tudi dejstvo, da se je pod te zakonepodpisalo kar 31 tisoč volivk in volivcev. Eden od teh zakonov, o katerih se danes pogovarjamo, je Zakon o urejanju trga dela, ki omogoča Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, da brezposelno osebo po šestih mesecih napoti na delovno mesto, za katero se zahteva do dve stopnji nižja izobrazba glede na vrsto pridobljene Na štiri leta se podaljšuje obdobje, ko se lahko dolgotrajno brezposelne osebe vključujejo v program javnih del pri istem izvajalcu, trenutno je to le dve leti. Predlaga se tudi, da pritožba zoper odločbo o prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb in odločbo o prenehanju vodenja v evidenci oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, ne zadrži izvršitve. Tako se oseba, ki krši obveznosti do Zavoda za zaposlovanje, po domače – ne sprejme ponujenega dela, preneha voditi v evidencah brezposelnih, kar pomeni, da preneha prejemati denarno socialno pomoč. Da, preneha prejemati vaš denar, dragi davkoplačevalci, ker enostavno ne dela. Pošteno, mar ne? V NSi obžalujemo, da koalicija ni zmogla sprejeti zakona, kot so ga predlagale lokalne skupnosti v sodelovanju s civilno družbo in institucijami, ki že 30 let delajo in se trudijo, da bi dela zmožni, predvsem mladi ljudje, hodili v službo, preživljali sebe in svojo družino. Tako bi se lažje vključili v družbo, namesto da, žal, zabredejo v kriminal, in to takrat, ko so še mladoletni. Draga koalicija, delo se mora izplačati. Z izglasovanim amandmajev, s katerimi ste črtali bistvo zakona, ki so ga vložili župani, ste dali slabo sporočilo ljudem, ki si služijo kruh s svojim delom, takih je v Sloveniji in seveda v jugovzhodni Sloveniji zelo veliko. Taki ljudje ne razumejo, zakaj jih vi ne razumete, zakaj ne podprete predlogov njihovih županov, torej županov, ki so jih oni izvolili in ki najbolje poznajo razmere v svojih občinah. V Novi Sloveniji podpiramo predloge županov in bomo tudi ta okrnjen predlog seveda podprli. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: Hvala. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil gospod Soniboj Knežak. Izvoli. Spoštovani predsedujoči, predstavniki predlagateljev, kolegice in kolegi! Predlagatelji novele Zakona o urejanju trga dela predlagajo podobne ali celo enake rešitve, ki jih je Državni zbor že obravnaval. Enkrat so bili predlagani na koncu prejšnjega, drugič pa na začetku tega mandata Državnega zbora. Tokrat je bila novela vložena s strani podpisov volivcev na pobudo županov občin iz Jugovzhodne regije. V vseh teh predlaganih spremembah zakona je bila podana ista ključna rešitev, ki bi znižala kriterije primerne zaposlitve, ki bi jo brezposelna oseba morala sprejeti, sprejeti, če ne bi želela biti izbrisana iz evidence brezposelnih oseb. Iskalec zaposlitve bi tako moral sprejeti vsako ponujeno zaposlitev, ki je dve stopnji nižja od dosežene izobrazbe, ne glede na vrsto pridobljene izobrazbe. Naše mnenje se glede tega vprašanja ni spremenilo. Še vedno menimo, da bi bil takšen poenostavljen izbris brezposelne osebe iz evidence brezposelnih neke vrste prisilna oblika zaposlovanja predvsem mlajših, visoko izobraženih oseb, ki imajo težave pri iskanju prve zaposlitve, saj delodajalci vse prevečkrat pričakujejo, da bodo imeli vsi prijavljeni kandidati več let delovnih izkušenj in znanja za opravljanje dela. Zaradi tega se mladi pogosto znajdejo v spirali prekarnih ali slabše plačanih zaposlitev, ki jim ne omogočajo opravljanja dela, za katerega so se izšolali. Poleg tega pa bi bili na slabšem tudi starejši, ki imajo nižjo stopnjo izobrazbe, saj bi jim delovna mesta, ki bi jih lahko zasedli, odvzemali mlajši iskalci zaposlitve z višjo izobrazbo. Treba je poudariti tudi to, da danes beležimo zgodovinsko najnižjo stopnjo brezposelnosti po osamosvojitvi. Med brezposelnimi osebami tako prevladujejo predvsem dolgotrajno brezposelne osebe, ki so starejše od 50 let, imajo nizko stopnjo izobrazbe aliso invalidi. Za to skupino brezposelnih oseb je treba ponovno poudariti, da so razlogi za njihovo dolgotrajno brezposelnost različni – nekaterim primanjkujejo primerna znanja, še posebej na področju digitalne tehnologije, drugi imajo zdravstvene omejitve, tretji pa različne družinske ali socialne težave, zaradi česar prav tako težje najdejo zaposlitev. Zaradi navedenega smo še vedno mnenja, da predlagana rešitev ne bi prispevala k nižji stopnji brezposelnosti pri nas, saj ne rešuje problema dolgotrajno brezposelnih oseb, ki je veliko bolj kompleksen, kot se zdi na prvi pogled. Predlagatelj v predlogu zakona sicer ne navaja, da je glavni namen predlaganih rešitev poskus reševanja romske problematike. Pri dodatni obrazložitvi predloga zakona s strani predlagatelja na matičnem delovnem telesu pa je bilo pojasnjeno, da predlog zakona v prvi vrsti dejansko poskuša naslavljati problematiko socialnega položaja romske populacije pri nas. V poslanski skupini se zavedamo perečega položaja, s katerim se soočajo lokalne skupnosti na jugovzhodu Slovenije, razumemo, da prebivalci v teh krajih ne morejo več čakati na dolgoročne rešitve države, saj se sobivanje prebivalcev na tem področju poslabšuje, predvsem zaradi dolgoletnega zanemarjanja te problematike in premajhne aktivnosti države pri reševanju problemov, ki so povezani z romsko populacijo. Do težav prihaja tako na varnostnem področju kakor tudi pri integraciji Romov v širšo skupnost. Kljub temu pa menimo, da ključna rešitev v predlaganem zakonu ne rešuje problema visoke stopnje brezposelnosti Romov pri nas, saj je njihova struktura izobrazbe zelo nizka. Kar 91 % Romov ima namreč končano ali nedokončano osnovno šolo, predlog zakona pa bi torej uvedel zahtevo, da bi osebe z višjo stopnjo izobrazbe morale sprejeti delovno mesto, za katero se zahteva tudi za dve stopnji nižja izobrazba. Zaradi tega se nam zdi, da bi bila veliko bolj primerna rešitev problema brezposelnih Romov možnost podaljšanja njihove vključitve v javna dela še za dodatna tri leta, torej vsega skupaj štiri leta. Zato smo skupaj v koaliciji predlagali in sprejeli amandmaje, ki predlagani zakon v tem delu ustrezno popravljajo ter ga na koncu tudi v celoti sprejeli. Iz navedenih razlogov bomo torej v Poslanski skupini Socialnih demokratov dopolnjeni predlog zakona podprli. Hvala. Hvala. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil gospod Miha Kordiš. Izvoli. MIHA KORDIŠ (PS Levica): Predsedujoči, hvala za besedo. Danes na srečo mahamo v slovo paketu zakonodaje, ki zase pravi, da je protiromska zakonodaja, a v resnici gre za najbolj tipično, najbolj stereotipno protidelavsko zakonodajo. Natančneje želi reševati romsko problematiko z vpeljevanjem in stopnjevanjem socialne represije, pa vemo, da romska problematika izhaja iz sociološkega dejstva, ne iz kakšnih posebnih genetskih ali kulturnih specifik romske družbe, kot je tiha premisa tovrstnih ukrepov. Skupina ljudi je zaprta dobesedno v geto, družba jih je odrinila vstran in tega nobena represija, policijska, socialna, delavska ali kakšna drugačna, ne more reševati. Problem odrinjenih, marginalnih skupin lahko reši samo izdatno družbeno investiranje in integracija ljudi v družbo, da dobijo priložnost, ki je sicer nimajo. Specifično ta paket protiromske oziroma protidelavske zakonodaje vključuje tri zelo sporne ukrepe. Prvi je, da je iskalec zaposlitve dolžan sprejeti za dve stopnji izobrazbe nižjo zaposlitev, kot se je izšolal. Drugi je avtomatsko izplačevanje denarne socialne pomoči in otroškega dodatka v naturalijah. tretji je ukrep za eno tretjino nižji otroški dodatek, če otrok ni vpisan na srednjo šolo. Gremo po vrsti. Iskalec zaposlitve je dolžan sprejeti zaposlitev za dve stopnji nižjo izobrazbo. Ni delavec, iskalec zaposlitve v naši družbi tisti, ki je kriv za nesposobnost slovenskega kapitalističnega razreda. Človek se je izšolal, je inteligenten, družba je vanj investirala, vlagala, sedaj ga pa želimo poriniti v mezdni odnos na trg dela za nizko plačilo in krepko nižje vrednoteno delovno mesto, kot bi sodilo k višini izobrazbe takega posameznika.Medtem

v tehnološki preboj, vlagajo v ustvarjalnost, ki lahko dvigne proizvodne procese na višjo raven? Ne. Dobičke iz delovno intenzivnih panog pretapljajo v svoj lasten luksuz. Po Ljubljani kupujejo pregrešno draga stanovanja, tovorijo denar v davčne oaze in sami sebi privoščijo vsako leto nov avtomobil za 100 tisoč ali več evrov. Pa vendar danes poslušamo, kako so ljudje leni, kako se jim ne ljubi delati in da jih je treba prisiliti, da vzamejo neko slabo plačano zaposlitev, za katero so v resnici prekvalificirani. Drugi ukrep je avtomatsko izplačevanje denarne socialne pomoči v naturalijah in na enak način tudi izplačevanje otroškega dodatka. Ta ukrep jemlje strokovnim delavcem na centrih za socialno delo popolnoma vso avtonomijo, ki jo danes za to, da rokujejo s posameznikom, ki je v socialnih težavah, od primera do primera glede na njihovo specifično situacijo. Že danes, če se nek strokovni, šolani socialni delavec tako odloči, lahko odredi izplačevanje nekaterih socialnih transferjev v naturalijah. Če pa to uzakonimo, bomo proizvedli nekega človeka v stiski, ki potrebuje denarno pomoč zato, da plača položnice,

Podobno lahko rečemo tudi za zniževanje otroškega dodatka, če otrok v neki družini ni vpisan v srednjo šolo. Vsi privoščimo svojim otrokom vse najboljše. Vsi jim želimo kakovostno kariero. Vsi jim želimo nadaljevanje šolanja naprej. V proces izobraževanja po zaključeni osnovni šoli se otroci ne vpisujejo izključno v okoljih, ki so globoko socialno in psihološko travmatizirana. Takim družinam je treba pomagati, ne pa jih še bolj preganjati. Hvala. Hvala. Stališče Poslanske skupine Svoboda bo predstavil gospod Jurij Lep. Izvoli. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Državni sekretar, predlagatelj, kolegice in kolegi, vsem lep dober dan! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela je eden izmed zakonov, s katerim 11 županov skupaj z več kot 5 tisoč volivci nagovarja romsko problematiko. Predlagatelji bi Zakon o urejanju trga dela dopolnili s poenostavljenim izbrisom iz evidence brezposelnih, če brezposelni krši obveznosti, s podaljšanjem najdaljše možne vključenosti posameznika v javna dela in z napotitvijo na nižje kvalificirano delovno mesto že po šestih mesecih statusa brezposelnosti. Po mnenju Vlade takšen predlog ni ustrezen in ne bi dosegel svojega namena, hkrati pa opozarja na ustavno vprašljivost takšne ureditve, ki je v nasprotju z ustavo, pravico do svobode dela, na podlagi katere lahko vsak prosto izbira svojo zaposlitev. Predlagana sprememba, da pritožba zoper odločbo o prenehanju vodenja evidenc oseb, vključenih v aktivno politiko zaposlovanja, ne bi zadržala izvršitev odločbe, pa bi brezposelne osebe, ki so prejemniki denarne pomoči, postavila v finančno neugoden položaj. Predlagateljevo sklicevanje na v prvi vrsti reševanje romske problematike in zasledovanje dveh ciljev – prvič, izobraziti otroke, ter drugič, delovno aktivne vključiti v delovni proces, to sta sicer dva cilja, ki drug drugega izključujeta. Dejstvo je, da je izobrazbena struktura Romov zelo nizka. Kot smo lahko slišali na matičnem delovnem telesu, veliko romskih otrok ne dokonča uspešno niti prve triade osnovne šole. Predlog zakona pa uvaja rešitev, ki za osebe z višjo izobrazbo predvideva zaposlitev na delovna mesta, za katera se zahteva tudi dve stopnji nižja izobrazba. V Poslanski skupini Svoboda se nam zdi primernejše, da k reševanju izpostavljenih težav v prvem koraku pristopimo s podaljšanjem obdobja vključitve v javna dela za dodatna tri leta, torej vse skupaj za štiri leta. Če so se ljudjepripravljeni vključiti v ta dela, namreč ne vidimo razloga, zakaj jim tega ne bi omogočili. Četudi gre na koncu koncev za enega Roma v vsaki občini, smo naredili korak v pravo smer. S tem bomo dolgotrajno brezposelnim osebam, torej torej tudi Romom, omogočili pridobitev več izkušenj, kompetenc in sposobnosti, nenazadnje tudi lažjo pot do zaposlitve. Tu vidimo priložnost za večjo vključenost Romov v družbo. Od delodajalcev pa na drugi strani pričakujemo, da bodo ne glede na izpraznjen kadrovski bazen kljub potrebnemu večjemu trudu pripravljeni zaposliti tudi več romske delovne sile. V Poslanski skupini Svoboda se zavedamo, da politika v zadnjih 30 letih na področju tako imenovane romske problematike ni storila praktično ničesar. Zakaj ne, ne bomo ugibali. Zato razumemo namen pobude županov, ampak je treba poudariti, da so posamezni predlogi z ustavnega vidika sporni. V Svobodi izražamo podporo podaljšanju javnih del, obenem pa od ministrstev pričakujemo konkretne zakonske predloge, s katerimi bomo naslovili romsko problematiko.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

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložilo 5 tisoč volivk in volivcev. Predlog zakona je na 19. seji, 4. oktobra 2023, obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Najprej dobi besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati,

istočasno pa mora spodbujati zavest o osebni odgovornosti posameznika za lasten varni socialni položaj, položaj svoje družine, predvsem pa svojih mladoletnih otrok. Za socialno varnost vsakega posameznika je zato odgovornih več dejavnikov, najprej vsak posameznik sam, njegova družina, njegovo delovno in bivalno okolje in nazadnje država z učinkovito zakonodajo in primernimi finančnimi viri. Pri predlogu županov gre predvsem za spremembo zakonodaje, ki sedaj ni učinkovita in ne dosega svojega namena. Po predlogu zakona se denarna socialna pomoč tri mesece obvezno izplačuje v naravi, če otrok iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje pouka osnovne šole, ima upravičenec zapaden dolg do izvajalca gospodarske javne službe, vzgojno-izobraževalnega zavoda, Finančne uprave Republike Slovenije ali lokalne samouprave. Ukrep izplačila v naravi se po treh mesecih samodejno podaljša za nadaljnje tri mesece, razen če upravičenec s potrdilom pristojnega organa izkaže, da je vzrok za izvedbo ukrepa prenehal. S tem ukrepom se starše spodbuja, da otrokom omogočijo najmanj dokončanje osnovne šole, kar je temelj za vstop na trg dela in za samostojno življenje. Otroci vsaj z osnovno izobrazbo lažje prekinejo začarani krog medgeneracijske revščine. Družine se hkrati ob uvedbi denarne socialne pomoči v naravi podpre s socialnovarstvenimi storitvami, kot je recimo finančno opismenjevanje, saj se v praksi kaže, da se socialni prejemki ne uporabljajo namensko. V jugovzhodni Sloveniji v določenih naseljih prejemniki socialno varstvenih dodatkov denarja ne porabijo za dobrobit otrok, temveč za svojo zabavo, žal, na primer za alkohol, cigarete, strelno orožje in včasihcelo za droge. Zavedajo se tudi, da se od socialnih prejemkov ne plačuje kazni. Zavedajo se torej pomanjkljivosti zakonodaje in jo gladko izkoriščajo. Zaradi tega pred zakonom vsaj na Dolenjskem nismo vsi enaki. Z zavrnitvijo tega zakona, koalicija, pa temu pritrjujete. To bo imelo negativne posledice za sobivanje. Prebivalci jugovzhodne Slovenije, ki upoštevajo zakone, bodo po zavrnitvi tega zakona nad vladajočo koalicijo razočarani. Veste, kdo bo najbolj razočaran? Najbolj razočarani bodo delavci, ki hodijo vsak dan v službo, plačujejo položnice, pošiljajo svoje otroke v šolo, potem pa od njihovih davkov plačujemo za nedelo mlade in zdrave ljudi, ki se, namesto da bi bili v službi, ukvarjajo s kriminalom in ustrahujejo večinsko prebivalstvo. In tako bo tudi v bodoče, se bojim, zaradi socialistične miselnosti, o kateri smo malo prej poslušali. Draga koalicija! Dva meseca še imate čas, da popravite svojo napako. V Novi Sloveniji smo omenjeni zakon na matičnem odboru podprli. Hvala lepa. stališč. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil gospod Soniboj Knežak. Izvoli. Spoštovane, spoštovani! Pred nami imamo tretji predlog sprememb zakona s področja socialnega varstva in urejanja trga dela, ki so ga v paketu predlagali župani lokalnih skupnosti jugovzhodne regije. Tudi v tem zakonu predlagatelj v obrazložitvi zakona ne navaja, da bi bil glavni namen predlaganih sprememb reševanje težav, ki so povezane z romsko populacijo. Iz medijskih izjav in glede na dopolnilno obrazložitev zakona na matičnem delovnem telesu pa je razvidno, da je tudi v tem primeru glavni cilj predlaganih ukrepov spodbuditi spodbuditi čim večjo vključenost romskih otrok v šolah. Socialni demokrati menimo, da je pravica do izobraževanja ena izmed temeljnih otrokovih pravic, ki so jo starši dolžni uresničevati. Formalna izobrazba otrok omogoča, da si najdejo ustrezno zaposlitev, ki jim zagotavlja socialno varnost. Predstavlja tudi edini trajni način, da se otrokom omogoči izhod iz medgeneracijske revščine in zagotovi boljše življenje, kot so ga bili deležni v svojem otroštvu. Ker prihajajo vse pogostejša opozorila s strani lokalnih skupnosti, da dosedanji ukrepi, ki so namenjeni spodbujanju obiskovanja šol romskih otrok, ne prinašajo želenih rezultatov, menimo, da bi morala Vlada temu problemu nameniti več pozornosti. Visoka stopnja neopravičenega izostajanja od pouka med šoloobveznimi romskimi otroki je težava, ki bi jo morali reševati prednostno in še bolj odločneje, kot do sedaj. Kljub temu pa menimo, da problem neopravičenega izostajanja od pouka ni mogoče reševati s predlaganim ukrepom, ki je predviden v današnjem predlogu zakona o socialno varstvenih prejemkih. Predlagana rešitev ni nova, enak ukrep je že dvakrat predlagala ena izmed opozicijskih strank. V obeh primerih sta nas strokovna javnost in Zakonodajno-pravna služba opozorili na številne pomanjkljivosti in nedorečenosti predloga. Denarna socialna pomoč namreč ni namenjena spodbujanju izobraževanja, ampak zagotavljanju materialnih pogojev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potrebščin posameznika ali družine, ki je socialno ogrožena. Zaradi tega izplačevanje socialne pomoči v naravi ne more predstavljati načina kaznovanja za starše otrok, ki ne obiskujejo šole. Pri tem velja ponovno poudariti, da je v Sloveniji obvezno samo osnovnošolsko izobraževanje, kar pomeni, da bi bili na ta način kaznovani samo starši učencev, ki neopravičeno ne obiskujejo osnovne šole, medtem ko starši dijakov, ki bi prav tako neopravičeno izostajali od pouka v srednji šoli, nikoli ne bi bili kaznovani, saj srednješolsko izobraževanje pri nas ni obvezno. Tudi glede drugega predloga, da bi se socialna pomoč izplačevala v naravi za osebe, ki so prezadolžene in imajo zapadli dolg do izvajalcev javnih gospodarskih služb, vrtcev ali šol, imamo zadržke. Že v prejšnjih razpravah o tej isti rešitvi nas je strokovna javnost opozorila, da je prezadolženost pri socialno ogroženih osebah ali družinah pogosto posledica spleta številnih različnih življenjskih okoliščin, ki jih socialno šibke osebe le stežka obvladujejo in zato potrebujejo dolgotrajno strokovno pomoč, ki lahko edina pripomore k dokončnemu izhodu iz zadolženosti.Kljub temu, da je bil ta predlog že večkrat predlagan, menimo, da še vedno ni jasno opredeljeno, ali je namen izplačila socialne pomoči v naravi tudi poplačilo zapadlega dolga do dolžnikov. Prav tako še vedno ni jasno opredeljeno, v kakšnem smislu bi bila ta kazen povezana s postopki izterjave dolga, ki se izvršujejo prek sodišč, zato bi bila na ta način kaznovana oseba lahko ponovno upravičena do socialne pomoči v denarju. Socialni demokrati razumemo stisko lokalnega prebivalstva, ki pričakuje od države odločnejše ukrepanje na področju integracije romske populacije v družbo in izboljšanje sobivanja vseh prebivalcev v jugovzhodni Sloveniji,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 Hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! Skupina 11 županov je skupaj z več kot 5 tisoč podpisi volivk in volivcev v zakonodajni postopek vložila predloge sprememb zakonov, s katerimi bi reševali romsko problematiko. Predlagatelji z dopolnitvijo predloga zakona o socialno varstvenih prejemkih predlagajo obvezno izplačilo denarne socialne pomoči v nedenarni obliki v primeru, ko bodisi otrok ne obiskuje pouka bodisi obstaja dolg do javnih gospodarskih služb ali vzgojno-izobraževalnih zavodov. Prepričana sem, da se prav vsi v tej dvorani strinjamo, da je neobiskovanje šole s strani romske populacije osnovnošolskih otrok problem in ga je treba nasloviti, nismo pa si enotni pri izbiri poti, ki vodi do uresničitve sicer istega cilja. Po veljavni ureditvi se denarna socialna pomoč izplačuje v denarju, v utemeljenih primerih se lahko že sedaj deloma ali v celoti izplača tudi v naravi. Bistveno je, da se to ugotavlja v vsakem primeru posebej, pri čemer se vsi dobro zavedamo, da v takšnem primeru prav tako lahko prihaja do anomalij, od prekupčevanja z boni do samih administrativnih zapletov. Tudi tako imenovana kaznovalna politika v zakonodajnem sistemu že obstaja. Zakonodaja, ki ureja področje osnovne šole, je usmerjena v discipliniranje staršev otrok, ki iz neupravičenih razlogov ne obiskujejo osnovne šole. Denarna socialna pomoč pa je namenjena zagotavljanju sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. V Sloveniji živita dve romski skupnosti, za obe veljajo enaka pravila in zakoni, a nekje skupnost deluje bolje, še vseeno pa ne idealno, drugje pa slabše. Razlogov je lahko več. Eden izmed njih je zagotovo v odnosu lokalnih oblasti do romske manjšine. Ti običajno živijo v socialni izolaciji, so socialno ogroženi, imajo slabe možnosti za bivanje. Tako kot v drugih evropskih državah tudi pri nas živijo na robu družbe in tako predstavljajo ogroženo socialno skupino. Zato je še toliko pomembnejše, da smo pri vprašanjih poseganja v pravice manjšine previdni in zlasti strpni. Ta skupnost potrebuje spodbude, ne pa kaznovanje, ki lahko sproži še večji odmik od družbeno zaželenih ravnanj. To ne pomeni, da spremembe na področju urejanja romske problematike niso potrebne, v resnici so nujne, ampak na problem je treba pogledati širše in najprej ugotoviti, zakaj pravzaprav predpisi, ki omogočajo isto stvar, ki jo predlagatelji želijo vpeljati kot avtomatizem, ne delujejo. Poseben položaj romske skupnosti v Sloveniji zahteva specifično obravnavo. V tem kontekstu je treba problem, da romski otroci ne hodijo v šolo, nasloviti v posebni ureditvi, ki bo ciljno usmerjena in ustavno nevprašljiva. Temu sledi tudi na matičnem delovnem telesu soglasno sprejet sklep, da Vlada do konca letošnjega leta pripravi zakonodajne spremembe, ki bodo prispevale k prepotrebnemu napredku na področju reševanja romske problematike v Sloveniji. Glede na navedeno v Poslanski skupini Svoboda predloga sprememb zakona nismo podprli. Hvala. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila gospa Alenka Helbl. Izvoli. ALENKA Hvala za besedo. Ta predlog zakona je bil v parlamentarno proceduro vložen prav tako s 5 tisoč podpisi volivk in volivcev in podpisi 11 županov. Vsebina predloga zakona prinaša naslednje rešitve. Uporaba prostega preudarka pri dodelitvi socialne pomoči v naravi ne bi bila več mogoča, saj bi se denarna socialna pomoč vedno izplačala v naravi, in sicer če bi Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo s pravnomočno odločbo v prekrškovnem postopku ugotovil, da učenec iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje pouka ali drugih dejavnosti v okviru obveznega programa in o tem obvesti center za socialno delo, ali če je izvajalec gospodarske javne službe, vzgojno-izobraževalni zavod, Finančna uprava Republike Slovenije ali center za socialno delo obvestil, da ima upravičenec neplačan zapadli dolg. Ukrep izplačila denarne socialne pomoči v naravi bi veljal tri mesece in se avtomatično podaljšal še za tri mesece, razen v primeru, če upravičenec izkaže, da je vzrok za ukrep prenehal veljati. Predlagatelji tega zakona v svoji obrazložitvi navajajo, da se z izplačilom v naravi zagotavlja ekonomično upravljanje in razporejanje državne pomoči, namenska poraba državne pomoči ter spodbuja pridobitev vsaj osnovnošolske izobrazbe, s čimer ima posameznik več možnosti za zaposlitev in manjše tveganje revščine. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo že večkrat izpostavili vprašanje zlorab socialnih transferjev in večplastnosti problema, ki bi jih s tem predlogom zakona vsaj v nekem delu začeli reševati. Posameznik namreč mora prevzeti aktivno vlogo pri obravnavi in reševanju problematik, s katerimi se sooča. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlagane rešitve podpiramo, saj je ekonomično in odgovorno upravljanje in razporejanje denarne socialne pomoči, namenska poraba denarne socialne pomoči in pridobitev vsaj osnovnošolske izobrazbe bistven korak k aktivnemu reševanju socialne problematike oseb, ki so prejemniki denarne socialne pomoči. S tem tudi zaščitimo otroke, da bodo imeli priložnost zaključiti najmanj osnovnošolsko izobraževanje, kar je temelj nadaljnjega samostojnega življenja. Pravzaprav tako živi in razmišlja večina naših državljanov, ki med drugim tudi vplačujejo svoje prispevke, s katerimi se te denarne socialne pomoči delijo. Na matičnem odboru smo slišali tudi besede, kot so kaznovalna politika, kar seveda ne sodi v koncept aktivnega reševanja te problematike, da otroku omogočimo osnovnošolsko izobraževanje in ga opolnomočimo za samostojno življenje, nikakor ne smemo imenovati kazen. Vsi skupaj se moramo zavedati, da s pravicami sprejmemo tudi dolžnosti, kar je lahko v prihodnje tudi temelj kvalitetnega bivanja in sobivanja v neki skupnosti. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo predlagani zakon podprli. Hvala lepa. lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja,

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložilo 5 tisoč volivk in volivcev. Predlog zakona je na 19. seji, 4. oktobra 2023, obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil gospod Soniboj Knežak. Izvoli. Še enkrat, lep pozdrav, spoštovane kolegice in kolegi! Pred nami imamo drugi predlog spremembe zakona, ki so ga v paketu predlagali župani lokalnih skupnosti Jugovzhodne regije. Predlagatelji tudi tokrat v obrazložitvi zakona sicer ne navajajo, da bi bil glavni namen predlaganih sprememb reševanje težav, ki so povezane z romsko skupnostjo. Iz medijskih izjav in glede na dopolnilno obrazložitev zakona na matičnem delovnem telesu pa je mogoče razbrati, da je glavni namen predlaganih ukrepov predvsem spodbuditi večjo vključenost romskih otrok v šole. Pravica do izobraževanja je namreč ena izmed temeljnih otrokovih pravic, ki jo morajo starši uresničevati tudi tako, da spodbujajo in poskrbijo, da njihov otrok redno obiskuje pouk in izpolnjuje vse šolske obveznosti. Izobraževanje je namreč osnovni način, s katerim si otrok zagotovi formalno znanje in sposobnosti, ki mu omogočajo, da se čim hitreje osamosvoji, si najde zaposlitev in zagotovi socialno varnost. Še več, doseganje čim višje izobrazbe omogoča otrokom tudi družbeno mobilnost, izhod iz medgeneracijske revščine ter možnost, da si zase in svoje otroke zagotovijo bolj zdravo ter varno življenje, kot so ga bili deležni v svojem odraščanju. Da gre v tem primeru, o katerem razpravljamo danes, za resen problem, se v naši poslanski skupini s predlagatelji novele zakona zagotovo strinjamo. Visoka stopnja neopravičenega izostajanja od pouka med šoloobveznimi romskimi otroki je težava, ki bi jo morali bolj odločno in aktivneje reševati. Več kot očitno je, da dosedanji ukrepi niso zadostni ter da bi morala država narediti še več za večjo vključenost romskih otrok v šole, pri čemer pa smo mnenja, da predlagane rešitve v tej noveli zakona niso dobro premišljene in dorečene, na kar nas opozarja tudi Zakonodajno-pravna služba. Še najbolj blizu nam je predlog, da bi se otroški dodatek tri mesece izplačeval v naravi, če bi šolska inšpekcija s pravnomočno odločbo ugotovila, da učenec iz neupravičenih razlogov ne obiskuje pouka ali drugih obveznih dejavnosti šole. Ne moremo pa podpreti predloga, ki bi znižal otroški dodatek za 33 % v primeru, če otrok po zaključku osnovne šole ne nadaljuje z izobraževanjem v poklicni ali srednji šoli. Takšen ukrep bi namreč postavil v neenakopraven položaj družine, ki so prejemnice denarne socialne pomoči, in tiste, ki ne prejemajo takšne pomoči. Družinam, ki prejemajo socialno pomoč, bi se v primeru znižanega otroškega dodatka za 33 % socialna pomoč temu primerno zvišala, saj otroški dodatek šteje v osnovo za izračun višje socialne pomoči. To pomeni, višji kot je otroški dodatek, nižja je socialna pomoč in obratno. Družine, ki pa ne prejemajo socialne pomoči, pa bi bile na slabšem, ker bi prejele zgolj nižji otroški dodatek. Poleg tega je v trenutnem sistemu višina otroškega dodatka odvisna od dohodkovnega razreda, v katerega se uvrsti družina na podlagi svojih prihodkov, in ne določa, kolikšen delež dodatka naj bi bil namenjen izobraževanju. Zaradi tega so do otroškega dodatka upravičeni tudi starši predšolskih otrok, ki pa se ne izobražujejo. S takšnim ukrepom bi torej postavili v neenakopraven položaj otroke različnih starosti do 18. leta. Predlagana rešitev prav tako ni dovolj premišljena z vidika 57. člena Ustave, ki določa, da je obvezno le osnovnošolsko izobraževanje ter da je mogoče določena znanja pridobiti tudi z neformalnim izobraževanjem ali izobraževalno-socialnimi programi, kot je na primer PUM-O, projekt učenja mladih, ki je namenjen mladim, ki so iz različnih razlogov izstopili iz formalnega srednješolskega izobraževanja, sedaj pa se s pomočjo tega programa, ki ga financira ministrstvo za delo, poskušajo vrniti v srednjo šolo ali najti svojo prvo zaposlitev. Skratka, Socialni demokrati se zavedamo pomembnosti izobraževanja otrok, zlasti tistih, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin, saj je doseganje čim višje izobrazbe najboljši način, da si posameznik zagotovi boljše življenje, zase in svoje otroke. Pri tem pa vendarle velja omeniti, da je problematika neobiskovanja romskih otrok v šolah veliko bolj kompleksna in širša, da bi jo lahko uspešno reševali zgolj s sprejemanjem socialne zakonodaje na področju otroških dodatkov. Kot nas opozarjajo nevladne organizacije, je za večjo vključenost romskih otrok v šolah treba zagotoviti tudi osnovne pogoje za življenje v romskih naseljih, kot sta voda ali elektrika. Vlado, da se bolj odločno in aktivneje začne ukvarjati z izboljšanjem osnovnih življenjskih pogojev Romov in spodbujanjem njihove integracije v širšo skupnost ter družbeno življenje, saj se sobivanje prebivalcev v občinah v jugovzhodni Sloveniji, kjer se nahajajo romska naselja, poslabšuje. Zato potrebujemo konkretne in učinkovite ukrepe na tem področju, saj ljudje ne morejo več čakati na dolgoročne rešitve. Hvala.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 S podporo več kot 5 tisočih volivk in volivcev je skupina 11 županov v zakonodajni postopek vložila predloge sprememb štirih zakonov, ki ciljajo predvsem na reševanje romskih vprašanj na jugovzhodnem delu Slovenije. Predlagatelji v svoji noveli Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih predlagajo znižanje otroškega dodatka zatretjino v primeru, da otrok po končanem osnovnošolskem izobraževanju ne nadaljuje z izobraževanjem v srednji šoli. Omenjeni predlog je sporen z ustavnega vidika, saj v neenak položaj postavlja vse mladostnike, ki iz kakršnih koli razlogov ne nadgradijo osnovnošolske izobrazbe. S tem bi dodatno ogrozili socialni položaj ravno tistih mladostnikov, ki nimajo dovolj spodbudnega okolja, hkrati pa ne bi rešili osnovne zagate, s katero se soočajo lokalne skupnosti na jugovzhodu Slovenije. Skupen cilj občin in države je ta, da otroci dokončajo osnovnošolski pouk, ki je v Republiki Sloveniji obvezen. Ker srednješolsko izobraževanje pri nas ni obvezno, je zmanjševanje sredstev za preživljanje mladoletne osebe neprimerno in protiustavno. Drugi predlog spremembe želi uvesti avtomatizem pri dodelitvi otroškega dodatka v materialni obliki, če otrok ne obiskuje obveznega pouka. Otroški dodatek bi se avtomatično izplačeval v naravi, če bi Inšpektorat za šolstvo in šport s pravnomočno odločbo ugotovil, da učenec iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje obveznega programa osnovne šole, in bi o tem obvestil pristojni center za socialno delo. Izplačilo socialnih transferjev v naravi so leta 2017 preizkusili na Češkem, a so zaradi administrativnih težav in prekupčevanja z boni ponovno uvedli sistem, ki po obstoječi zakonodaji že velja pri nas. O izplačilu pomoči v obliki bonov, plačanih položnicah in podobno odločajo centri individualno, v vsakem primeru posebej. To možnost imajo torej pristojni organi že sedaj. Kot je opozorila Zakonodajno-pravna služba, pa ima odločba šolskega inšpektorata že sedaj pravne posledice za starše, in sicer so za prekršek kaznovani z globo med 500 in tisoč evri. Vsi stremimo k skupnemu cilju, da otrokom zagotovimo pravico do osnovnošolske izobrazbe, a treba se je vprašati, na kakšen način lahko opolnomočimo starše, da bodo otroke pošiljali v šolo, ter otroke, da bodo lahko sledili pouku in se v šolo radi vračali. Ključ do strpnejšega sobivanja v Poslanski skupini Svoboda vidimo v ureditvi bivanjskih razmer in vključevanju romskih otrok v vrtce. V naših vrstah imamo poslance z večletnimi izkušnjami na terenu, zato bomo pri reševanju romskih vprašanj proaktivni, saj si ne zatiskamo oči, da potrebujemo spremembe. in lokalno samoupravo smo tako že sprejeli sklep o nadzoru nad porabo namenskih sredstev, ki jih občine prejmejo za pomoč romski skupnosti, na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide pa smo potrdili predlog volivk in volivcev glede podaljšanja javnih del iz dveh na štiri leta. Zaradi protiustavnih in parcialnih ukrepov pa v Poslanski skupini Svoboda predloga sprememb Zakona o starševskih prejemkih na matičnem odboru nismo podprli.

Hvala za besedo. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih povečuje otrokove koristi in prinaša izboljšanje položaja otrok s spodbujanjem družin, da njihovi otroci obiskujejo osnovno šolo in tudi nadaljnje izobraževalne programe. Predlaga se torej uvedba avtomatizma pri dodelitvi otroškega dodatka v materialni obliki v določenih primerih, otroški dodatek bi se enemu od staršev izplačeval tri mesece v obliki konkretnih dobrin, ukrep bi se po izteku treh mesecev podaljšal še za tri mesece, če učenec ponovno iz neupravičenih razlogov ne bi obiskoval pouka ali drugih obveznih dejavnosti iz programa osnovne šole. Predlaga se tudi znižanje otroškega dodatka za 33 %, če otrok po zaključku osnovne šole ne nadaljuje izobraževanja. Predlagatelji navajajo, da s tem želijo posredno spodbuditi otroke, da dosežejo višjo raven izobrazbe od osnovnošolske. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da mora biti družina tisto primarno okolje, v katerem se posameznik nemoteno razvija, pridobiva pozitivne izkušnje in vrednote ter se uči sprejemati odgovornost za lastno ravnanje in svobodo.S tem posameznik pozitivno vpliva na razvoj družbe. Družina mora biti tudi skupnost enakopravnih in demokratičnih odnosov med člani, pri čemer so koristi otrok najpomembnejše vodilo. Da bi družina delovala kot blažilec družbenih pretresov, ji je treba pomagati pri zagotavljanju avtonomnosti, ekonomske neodvisnosti, zasebnosti in varnosti, kar pomeni tudi preprečevanje zlorab in nasilja znotraj družine. Le tako se bo v njej razvijal svoboden, moralno trden, kritičen in odgovoren posameznik, zrela osebnost, ki bo skupaj s sebi podobnimi zmožna oblikovati civilno moč, ki bo sodelovala in oblikovala splošna pravila življenja v družbi. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo na odboru predlagani zakon podprli. Ob koncu tega sklopa zakonov pa želim predlagateljem, ki dobro poznajo obravnavano tematiko, se z njo vsakodnevno srečujejo in jo rešujejo, veliko uspeha pri nadaljnjih aktivnostih, očitno zgolj lastnih, brez pomoči države, in seveda uspešno do konca leta, ko bi pa naj dobili zmagovalno podlago za nadaljnje ravnanje na tem področju. Hvala lepa.

Hvala za besedo. Še enkrat, lepo pozdravljeni! Namen predlagane spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je odpraviti nekaj sistemskih vzrokov, kjer neurejena zakonodaja spodkopava prizadevanje lokalnih skupnosti, državnih institucij in civilne družbe, da bi bili pred zakonom vsi enaki. Nemoč institucij se kaže pri neracionalni porabi denarnih socialnih transferjev, nesposobnosti sistema, da izterja kazni za prekrške, in nemoči šolskega sistema pred starši, ki svojih otrok ne pošiljajo v šolo, čeprav je osnovna šola v Sloveniji obvezna. Ti starši škodijo svojim otrokom in vsej skupnosti, saj so njihovi otroci prepuščeni ulici in s tem mnogokrat kriminalu, namesto da bi v šolah osvojili osnovne veščine učenja, prilagajanja družbi, predvsem pa da bi pridobili delovne navade in se s tem lažje vključili na trg dela. Zaposlenost med Romi v širši jugovzhodni Sloveniji je praktično nična. Poglavitne rešitve zakona so torej te, da se otroški dodatek namesto v denarju podeli v naravi, plačilu položnic, nakupu obleke ali prehrane in podobno, če Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport z odločbo v prekrškovnem postopku ugotovi, da učenec iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje pouka ali drugih dejavnosti v okviru obveznega programa osnovne šole in o tem o tem obvesti center za socialno delo. Ukrep se podaljša za nadaljnje tri mesece, če osnovna šola obvesti center za socialno delo, da učenec še vedno neupravičeno izostaja od pouka oziroma drugih dejavnosti v okviru obveznega programa osnovne šole. Če otrok po zaključku osnovne šole ne nadaljuje z izobraževanjem v srednji šoli, se znesek otroškega dodatka zniža za 33 %. Še vedno pa so starši upravičeni do dveh tretjin zneska otroškega dodatka, ki je namenjen preživljanju in vzgoji otroka. Učencem s posebnimi potrebami se znesek otroškega dodatka izplačuje v celoti. Kot primer naj povem, da je bilo v občini Novo mesto v petletnem obdobju od leta 2017 do 2021 v prvi razred osnovne šole vpisanih 439 Romov. Osnovno šolo, tudi deveti razred, je končalo le 28 romskih otrok, to je 6,3 % vseh šoloobveznih otrok. Nedokončana osnovna šola je največji vzrok za brezposelnost Romov. Tako se romski otroci znajdejo v spirali revščine in kriminala. Današnji pravni okvir jemlje prihodnost številnim otrokom in mladim, ki odraščajo v težkih socialnih okoljih. Mnogi namreč zaradi okolja, vkaterem živijo, ne morejo obiskovati in končati osnovne šole, s čimer so na nek način prikrajšani za pravice, da bi se lahko enakopravno vključili v družbo. S tem predlogom zakona jim želimo pomagati, je dejal ob vložitvi zakonov prvopodpisani pod te zakone, mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto. Ni bil slišan. Z zavrnitvijo tega zakona ste poslanci koalicije torej zavrnili boljšo prihodnost otrok v jugovzhodni Sloveniji, ki živijo v socialno šibkih okoljih. Na Dolenjskem bo to močno odmevalo. In kako simbolično, danes je svetovni dan boja proti revščini in v koaliciji bi lahko ta dan izkoristili, da bi zakone podprli. Vi ste se odločili, da boste prišli s svojo rešitvijo. Mnogi, žal, še verjetno nikoli niste stopili v romsko naselje, a rešitve boste vseeno predlagali. Upam, da bodo kmalu prišle na mizo poslancev in da bodo izvedljive. V Novi Sloveniji smo razočarani, ker zakona niste podprli. Mi smo ga na matičnem odboru podprli. Hvala lepa. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložilo 5 tisoč volivk in volivcev. Predlog zakona je na 9. seji, 4. oktobra 2023, obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavila gospa Nataša Sukič. Izvoli. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav! Predlagatelji zakona trdijo, da 1,5 % otrok ne konča osnovne šole, glede na tri leta trajajočo epidemiološko krizo pa lahko pričakujemo, da bo ta odstotek v naslednjih letih še narastel. Da je težko zanikati vzročno povezavo med povečanim številom prometnih nesreč in številom otrok, ki ne dokončajo osnovne šole, in da je težko verjeti, da otrok, kasneje odrasla oseba, ki ni končala osnovnošolske izobrazbe, razume kompleksna vprašanja, ki so običajno na polah za opravljanje vozniškega izpita – na podlagi teh skrajno manipulativnih trditev predlagajo, da bi se med pogoje, ki jih mora za usposabljanje izpolnjevati kandidat za voznika, dodalo dokončan sedmi razred osnovne šole. Pravna služba Državnega zbora je obrazložitev predlagateljev zakona takole ocenila, navajam: »Pomanjkljiva, zelo pavšalna in ne dosega standardov, ki se zahtevajo po Poslovniku Državnega zbora.« Konec navedka. Ne samo to, v obrazložitvi ni navedenih niti statističnih podatkov niti niso dokazane vzročno-posledične povezave med številom otrok, ki končajo osnovno šolo, in številom prometnih nesreč, kot trdijo predlagatelji. Podatek, da se število prometnih nesreč povečuje, sploh ne drži. Od leta 2013 do 2021 se je število prometnih nesreč znižalo za 10 %, število nesreč s telesno poškodbo ali smrtjo za 17 %, število nesreč s smrtjo za 9 %, število nesreč z lažjo telesno poškodbo za 30 % in tako naprej. Prav tako ne drži, da se povečuje delež ljudi z nedokončano osnovno šolo. Leta 2011 je bilo v Sloveniji takih 77 leta 2016 59 tisoč 728, leta 2022 pa 46 tisoč 804. In tudi v občinah, katerih župani so se podpisali pod ta zakonski predlog, je trend enak v zadnjih desetih letih seje njihovo število razpolovilo. Dalje. Župani trdijo, da je težko zanikati vzročno povezanost med povečanim številom prometnih nesreč in številom otrok, ki ne dokončajo osnovne šole. Glede na to, da statistike jasno kažejo, da se število prometnih nesreč ne povečuje, prav tako ne število ljudi z nedokončano osnovno šolo, je tudi ta teza navadna izmišljotina. Predlagatelji tudi pravijo, da je, navajam: »Težko verjeti, da bi oseba, ki ni končala niti osnovnošolskega izobraževanja, razumela kompleksna vprašanja, ki so običajno na izpitnih polah.« Konec navedka. Razlogi, da otroci ne končajo osnovne šole, so različni, večinoma pa povezani s slabo socialno situacijo. Če nekdo ne konča osnovne šole, še ne pomeni, da je tako zabit, da ne bi mogel razumeti vprašanj na izpitu iz cestnoprometnih predpisov. Če pa kdo dejansko ne razume kompleksnih vprašanj na izpitni poli, pač ne bo opravil izpita in ne bo dobil vozniškega dovoljenja, četudi bi medtem zaključil sedmi razred osnovne šole. Poglejmo absurd – za pridobitev licence za ultralahko letalo ali za voznika čolna do 24 metrov ni pogoj dokončani sedmi razred osnovne šole, za izpit za avto pa naj bi bil? Ampak takšni absurdi predlagateljev seveda ne skrbijo, ker razlog za sprejetje tega zakona ni skrb za prometno varnost. Ta predlog zakona je uperjen proti pravicam točno določene skupine ljudi, ki se seveda ne vozi z letali in gliserji. Gre za del protiromskega paketa oziroma zakonskega protiromskega četverčka predlagateljev – Romom, ki ne dokončajo osnovne šole, bi onemogočili pravico, da pridobijo vozniški izpit. Na ta način bi jih tudi odrezali od trga dela in jih obsodili na životarjenje v revščini, saj v službo iz podeželja, kjer Romi v glavnem živijo, ne prideš peš, pa tudi ne v trgovino, na pošto, na banko, v vrtec, v šolo. šolo. Če bi jim bila odvzeta pravica do vozniškega izpita, bodo Romi vozili, jasno, na črno, zato ta zakonski predlog ni uperjen zgolj proti njim, ampak proti vsem udeležencem v prometu in proti družbi v celoti, ker ko enkrat začnemo sprejemati zakone, uperjene proti Romom, migrantom in tako naprej, jih bomo kmalu tudi proti drugim marginaliziranim družbenim skupinam, dokler se ne bomo lepega dne zbudili v družbi, kjer bomo marginalizirana in zatirana skupina mi vsi. V Levici seveda tovrstnih politik, ki imajo celo rasni podton, nismo nikdar in ne bomo niti v sanjah podpirali. Hvala. PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: Hvala. Stališče Poslanske skupine Svoboda bo predstavil gospod Miha Lamut. Izvoli.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih spreminja oziroma dopolnjuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za voznika, in pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki je opravila vse obveznosti iz 40. člena ter izpolnjuje določbe iz 60. člena veljavnega zakona. Novela zakona namreč vsebuje predlog, da se med pogoje iz prej naštetih, torej 40. in 60. člena veljavnega zakona, vključi tudi pogoj, da je oseba obiskovala osnovno šolo in zaključila vsaj sedmi razred osnovne šole. Predlagatelj je mnenja, da bi se z uveljavitvijo dodatnega pogoja sčasoma dvignil nivo varnosti in kvalitete vozniške kulture v cestnem prometu, analiz oziroma študij, ki bi korelacijo med nivojem varnosti v cestnem prometu in stopnjo pridobljene izobrazbe voznikov potrdile, ni pridobil ali jih izdelal. Veljavna zakonska ureditev je skladna z evropsko direktivo 2006/126/ES, ki ureja področje vozniških dovoljenj, vključno s pogoji za njihovo izdajo. V skladu z navedeno direktivo ima država članica sicer možnost, da pri izdaji vozniških dovoljenj uporabi svojo nacionalno zakonodajo, ki zahteva dodaten pogoj, kot so sicer določeni v 7. členu omenjene direktive, vendar pa mora pridobiti strinjanje in potrditev Evropske komisije ter dodatni pogoj utemeljiti z zagotavljanjem večje prometne varnosti, za kar država članica običajno podpre študijo, ki to jasno dokazuje, a, kot rečeno, predlagatelj tovrstne študije ni predložil. Med obravnavo na matičnem delovnem telesu, Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, so bili predstavljeni in obrazloženi statistični podatki, napodlagi katerih je bilo ugotovljeno, da se v zadnjih letih v lokalnih skupnostih, iz katerih izhajajo predstavniki predlagatelja, tako število prometnih nesreč kot število otrok, ki niso pridobili osnovnošolske izobrazbe, ne povečuje, temveč celo znižuje. Če se naslonimo na dejanske podatke, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2021 je bilo tri tisoč 424 prebivalcev Slovenije po 15. letu starosti brez izobrazbe, 439 pa jih ima nepopolno osnovnošolsko izobrazbo. Predlagatelj bi torej prepovedal opravljati oziroma imeti vozniški izpit okoli 49 tisoč prebivalcem Slovenije. Ideja seveda ni nova, niti pretirano ne skriva, katero skupnost v osnovi naslavlja. V prejšnjem mandatu je že bil poskus uvedbe posebne zakonodaje z vsebovanimi omejitvami, ki so tokrat le kozmetično popravljene. Težava predloga zakona je v tem, da ne bi prizadela zgolj nekaterih predstavnikov naslovljene skupnosti, temveč nekaj deset tisoč prebivalcev Slovenije. Poleg tega neizobraženosti in nepopolne osnovnošolske izobrazbe ni mogoče enačiti z nepismenostjo. Statistični urad Republike Slovenije je Slovence o pismenosti nazadnje spraševal v okviru popisa leta 1991, med vprašanje pa je že takrat vključil le prebivalce, stare več kot 15 let, ki niso imeli izobrazbe ali pa so končali le do tri razrede osnovne šole. Med vprašanimi je bilo sedem tisoč 234 nepismenih, od tega je bilo 60 % vprašanih brez izobrazbe. SURS ob popisu prebivalstva leta 2002 ni več spraševal o pismenosti, kot vzrok pa je navedel statistično neznačilnost pojava in pri nas dolgo tradicijo obveznega osnovnošolskega izobraževanja. Predlog zakona tako nima realnih in dokazljivih strokovnih podlag. V Poslanski skupini Svoboda ga zato nismo in tudi ne podpiramo.

Od stopnje varnosti prometa je odvisna kakovost življenja vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Spoštovanje cestnoprometnih predpisov, vzdrževanje cestne infrastrukture in presoje njene varnosti ter izobraževanje in osveščanje javnosti veliko pripomorejo k večji prometni varnosti. Pred nami je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih. Zakon je vložen v skupnem skupnem paketu, za katerega so podpise zbirali župani jugovzhodnih občin v Republiki Sloveniji in je nastal zaradi romske problematike. Letno vozniško dovoljenje pridobi malo več kot 20 tisoč oseb, letno 1,5 % otrok, ki ne končajo osnovne šole, vendar vseeno takoj pridobijo vozniško dovoljenje, ko so dovolj stari. Kot razlog za spremembo navajajo vzročno povezanost med povečanim številom prometnih nesreč in številom otrok, ki ne končajo osnovne šole. Trenutno v Sloveniji za pridobitev vozniškega dovoljenja ustreza starost, stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in opravljeno ustrezno usposabljanje. Poglavitni cilj predloga je prav gotovo doseganje večje varnosti v cestnem prometu ter da k opravljanju vozniškega izpita lahko pristopijo osebe, ki so osnovno šolo obiskovale devet let in imajo uspešno zaključen vsaj sedmi razred po Zakonu o osnovni šoli. S tem bi zagotovili, da udeleženci v prometu znajo pisati in brati in so posledično varni vozniki v prometu. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo predlagano spremembo zakona na matičnem delovnem telesu podprli, smo pa tudi mnenja, da so možni popravki še za kvalitetnejši zakon. smo pa tudi, da romsko problematiko najbolje poznajo župani jugovzhodnega dela Slovenije, ki se dnevno srečujejo s težavami. V tem predlogu so si so si prizadevali za večjo varnost v cestnem prometu za vse državljanke in državljane, zato nas čudi odnos koalicijskih poslanskih skupin, še posebej Levice, na matičnem delovnem telesu. Hvala za vašo pozornost. Hvala. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil mag. Janez Žakelj. Izvoli. Najlepša hvala, podpredsednik, za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! Tudi pri Zakonu o voznikih gre za novelo enega izmed štirih zakonov, ki jih je pripravila skupina 11 županj in županov jugovzhodne Slovenije in Posavja. V Državni zbor so jih vložili na podlagi zbranih dobrih 31 tisoč 500 podpisov. Pobuda po besedah predlagateljev na splošen in generalen način nagovarja problematiko otrok, ki jih to, da se rodijo v določenem socialnem okolju, zaznamuje, da nimajo prihodnosti, ob tem pa obstaja velika verjetnost, da ne bodo končali osnovne šole. Takih otrok je v Sloveniji 1,5 %. S predlagano spremembo Zakona o voznikih so predlagatelji želeli določiti, da sta za pristop k opravljanju vozniškega izpita nujna devetletno obiskovanje osnovne šole in končani sedmi razred. Predlogi niso novi, vendar zanje po besedah predlagateljev do sedaj ni bilo političnega posluha. Tudi na tokratni obravnavi so si nekateri kolegi poslanci celo dovolili etiketiranje predlagateljev, ki so jasno povedali, kakšni so nameni novel, z izrazom rasisti, kar je nedopustno. V Novi Sloveniji smo predlog novele zakona na 9. seji pristojnega odbora, Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, podprli, saj menimo, da sestavni del demokracije ni le skrb za človekove pravice, ampak tudi prevzemanje odgovornosti, kar pomeni tudi odgovornost staršev do otrok. V Novi Sloveniji paket županskih zakonodajnih predlogov razumemo kot poskus naslovitve socialno problematičnih okolij z določitvijo pravnega okvira o starševski odgovornosti do otrok. S predlaganimi ukrepi so predlagatelji skušali spodbuditi starše iz socialno ogroženih okolij, torej tudi starše iz vrst pripadnikov romske skupnosti, da prevzamejo odgovornost za svoje otroke ter jim z aktivnejšo vlogo v vzgojno-izobraževalnih procesih zagotovijo boljše možnosti za nadaljnji razvoj in zmanjšanje medgeneracijske revščine. Ocenjujemo, da je z ustreznimi zakoni tudi policiji treba omogočiti normalno delo. V razpravi je bilo večkrat poudarjeno, da je delo policije korektno, da se trudijo pri svojem delu, vendar jim žal zakonodaja ne omogoča učinkovitega reševanja konkretnih problemov. Naj na koncu povzamem. Z namenom zagotavljanja varnosti cestnega prometa je bil obravnavan predlog, da lahko vozniški izpit opravljajo osebe pri zahtevani starosti, ki so osnovno šolo obiskovale devet let in imajo uspešno zaključen vsaj sedmi razred osnovne šole. Na ta način se zagotavlja, da osebe, vključene v cestni promet, znajo brati, pisati in so posledično tudi bolj varni vozniki. Predlagatelji navajajo, da v Sloveniji 1,5 % otrok letno ne dokonča osnovne šole. S tem ukrepom bi mlade, ki nimajo dokončane osnovne šole, spodbudili, da to storijo. V Novi Sloveniji obžalujemo, da nismo zbrali politične volje za sprejetje predlagane novele. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Pardon, se opravičujem, še Poslanska skupina Socialnih demokratov, gospod Jonas Žnidaršič je v nizkem štartu. JONAS Spoštovani predsedujoči, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Zakon o voznikih, ki na matičnem delovnem telesu ni bil deležen podpore in je tako zaključil svojo zakonodajno pot, je del tako imenovanega paketa zakonodajnih sprememb, ki ga je v Državni zbor vložilo 11 županov jugovzhodne Slovenije in Posavja, njihove predloge pa je podprlo prek 30 tisoč volivk in volivcev. Predlagatelji pravijo, da so zakonodajne spremembe plod neodzivnosti države na dolgoletna opozorila o nujnosti hitrejšega ter temeljitejšega urejanja romske problematike. Večji del omenjenega paketa se je nanašal na spremembe socialnih pravic in transferjev, Zakon o voznikih pa je imel en sam cilj, in sicer da se s predlaganimi spremembami poveča varnost v prometu. Predlagana rešitev je bila preprosta, in sicer da bi lahko vozniški izpit in kasnejšo vključenost v cestni promet opravljale le osebe, ki bi osnovno šolo obiskovale devet let in bi imele uspešno zaključen vsaj oziroma najmanj sedmi razred osnovne šole po Zakonu o osnovni šoli. Če bi bilo sprejeto takšno zakonsko določilo, bi se zagotovilo, da zna oseba, ki opravlja vozniški izpit in se vključuje v promet, brati in pisati, posledično pa bi bil takšen voznik bolj varen v prometu, so zapisali predlagatelji. Predlagana zakonska materija ni bila deležna podpore Vlade, sta pa Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesna skupina lokalnih interesov predlagane zakonske rešitve podprli in v razpravi izpostavili kar nekaj vprašanj, ki bi jih morala država resnično naslavljati in reševati. Zakonski predlogi županov so odgovor na neodzivnost države in prav je, da jih kot zakonodajalec slišimo in obravnavamo. naloga Vlade, da na podlagi predlaganih rešitev, vsakoletnih okroglih miz, poročil Varuha človekovih pravic in poročil o položaju romske skupnosti pripravi sistemske ter celovite rešitve, ki bodo naslavljale izpostavljene problematike in vprašanja, le-te pa morajo biti pripravljene v sodelovanju ter z vključenostjo vseh deležnikov. Socialni demokrati verjamemo, da lahko skupaj poiščemo rešitve in zakonske predloge, ki bodo zavezali vse prebivalke in prebivalce ter vse skupnosti k spoštovanju dolžnosti, ki jih imamo, hkrati pa v tem konkretnem primeru izboljšali položaj ter status romske skupnosti in romskih otrok v Sloveniji. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa smo res končali s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Kolegu Jonasu še enkrat opravičilo, ker sem ga preskočil. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja,

Predlog akta je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Lucijo Tacer. Za dopolnilno obrazložitev predloga akta dajem besedo predstavnici predlagatelja, gospe Luciji Tacer. Izvoli. Lepo pozdravljeni! Letos mineva 32 let, odkar smo postali samostojna država, decembra bo 32 let, odkar je bila v tej stavbi sprejeta naša ustava, Ustava Republike Slovenije, ki je sledila zgledom demokratičnih držav, parlamentarnih demokracij. Zapuščali smo nedemokratičen sistem, v katerem ni bilo delitve oblasti, to je bil skupščinski sistem. Ko pa smo začeli pot kot samostojna država, smo se odločili za demokracijo. Za demokracijo, v kateri bodo tri veje oblasti – sodna, zakonodajna in izvršna, ločene, a se bodo med seboj nadzorovale in nadzirale, da nikoli ne bo prevladala ena sama. Pred 32 leti so obstajali različni razlogi, morda politični, zakaj se takrat pisci ustave niso odločili slediti vsem evropskim zgledom, posebej ko je šlo za položaj predsednika republike. Zato so pristojnosti predsednika republike v Sloveniji še danes okrnjene v primerjavi z ostalimi parlamentarnimi demokracijami po Evropi, na primer, če naštejemo le nekatere, Nemčija, Avstrija, Finska, ampak po 32 letih je prišlo do mnogih sprememb. Naša demokracija je prestala veliko. Izpolnila je pogoje za članstvo v Evropski uniji, poročila o demokratičnih institucijah, če jih naštejem le nekaj, na primer s strani Freedom House, Global State of Democracy Initiative kažejo vztrajno izboljšanje delovanja demokratičnih institucij, z veliko izjemo obdobja covid epidemije, ko lahko opazite jasno demokratično regresijo pri obeh omenjenih poročilih. Ampak naša demokracija je prestala tudi to, prestala je napad na temeljne institucije in po krizi okreva, nadaljuje pozitiven razvoj, zato smo v koalicijskih strankah predlagali spremembo ustave, ki je danes pred vami. Sprememba, ki uživa podporo stroke in usklajuje naš parlamentarni sistem z ostalimi po Evropi. Imenovanje sodnikov bomo prestavili iz Državnega zbora k predsedniku republike. Zakaj? Druga faza imenovanja sodnikov, ki se zdaj odvija v Državnem zboru, mora stran od vsakodnevne politike. Pri imenovanju sodnikov mora ostati ključen predlog stroke. Ta se že zdaj odvija v Sodnem svetu in se bo tudi s temi spremembami okrepil. Druga faza pa je formalna, to pomeni faza, kjer predsednik republike ali do zdaj Državni zbor preveri legalnost postopka, vsebinsko pa se v izbiro kandidatov ne spušča in se ne sme spuščati. Takšno vlogo bi lahko opravljal Državni zbor, zdaj je imel to pristojnost od osamosvojitve, a je v 32 letih dokazal, da se ni sposoben zadržati pri le formalnem pregledu postopka. Tukaj niti ne poudarjamo primerov neizvolitve določenih kandidatov, ampak neštete primere političnih razprav, temelječih na osebni izkušnji določenih posameznikov v parlamentu, ki postopek imenovanja sodnikov politizirajo in ne pripomorejo k izbiri kvalitetnejših kandidatov, kaj šele da bi pripomogli k privabljanju najbolj sposobnih pravnikov za ta poklic. Našteti problemi so verjetno tudi razlogi, da ostali parlamentarni sistemi po Evropi poznajo imenovanje sodnikov s strani šefov države ali strokovnega organa, kot je Sodni svet, le Latvija pa poleg Slovenije ta postopek prepušča parlamentu. Po 32 letih je čas. Čas je, da damo naši demokraciji priložnost, da se razvija naprej in da odpravljamo Postopek spremembe ustave je potekal v dialogu, zato je bil naš predlog prenosa pristojnosti za imenovanje sodnikov iz Državnega zbora k predsedniku republike med postopkom še izboljšan z okrepljeno profesionalno vlogo Sodnega sveta. Rešitev, ki je danes pred nami, je torej rezultat prevladujočega strokovnega in političnega konsenza. Hvala. Predlog akta je kot matično delovno telo obravnavala Ustavna komisija. Besedo dajem predsedniku komisije, gospodu Jožetu Horvatu, za predstavitev poročila. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovana gospa ministrica, kolegice in kolegi! Na podlagi določb Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je Ustavna komisija kot matično delovno telo pripravila obširno poročilo k Predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona, EPA 299-IX. Državnemu zboru bom predstavil povzetek poročila. Ustavna komisija je na 1. seji 16. 11., 8. 12., 3. 3., 31. 5. in 29. 9. obravnavala Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila skupina 53 poslank in poslancev koalicijskih poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica s prvopodpisano Lucijo Tacer. Komisija je na podlagi 175. člena Poslovnika Državnega zbora najprej obravnavala predlog, da se začne postopek za spremembo Ustave Republike Slovenije, EPA 299. V razpravi 16. 11. 2022 je bil podan in sprejet predlog, da se ustanovi posebna strokovna skupina na podlagi sklepa Ustavne komisije z dne 15. aprila 2009, zato sem pozval vse poslanske skupine, da mi posredujejo imena kandidatov za člane strokovne skupine. Na prvem nadaljevanju 1. seje 8. 12. je Ustavna komisija sprejela sklep o ustanovitvi strokovne skupine za področje volitev sodnikov. V strokovno skupino so bili imenovani Dino Bauk, dr. Janez Pogorelec, dr. Ciril Ribičič in Aleš Zalar. Za poročevalca je skupina določila Aleša Zalarja. Ustavna komisija je tudi imenovala dr. Igorja Kaučiča za koordinatorja, ki povezuje strokovno skupino in Ustavno komisijo. Strokovni skupini in koordinatorju se za dosedanje korektno sodelovanje z Ustavno komisijo iskreno zahvaljujem. 3. je komisija nadaljevala prekinjeno razpravo o predlogu, da se začne ustavnorevizijski postopek. Za potrebe razprave so člani sprejeli mnenje strokovne skupine. Komisija je po zaključeni razpravi na drugem nadaljevanju 1. seje, torej 30. 3., na podlagi 175. člena Poslovnika Državnega zbora odločala o predlogu sklepa, s katerim predlaga Državnemu zboru, da po končani razpravi o Predlogu za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona glasuje o naslednjem sklepu: Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog skupine poslancev z dne 26. 9. 2022, EPA 299-IX, za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona in ga sprejme. Ker je komisija sklenila, da bo začetek postopka predlagala Državnemu zboru, je na podlagi 176. člena Poslovnika Državnega zbora na petem nadaljevanju 1. seje, 29. 9., prešla na obravnavo osnutka ustavnega zakona. Strokovna skupina je 24. 4. 2023 predlagala, da komisija sprejme predlog stališča Ustavne komisije o osnutku ustavnega zakona. Ker je bil na začetku tretjega nadaljevanja 1. seje, 31. maja letos, na predlog Poslanske skupine NSi sprejet sklep, s katerim Ustavna komisija nalaga strokovni skupini, da mnenje strokovne skupine s stališčem o osnutku ustavnega zakona z dne 24. 4. 2023 dopolni z možnostmi dopolnitve in sprememb 131. člena Ustave, s ciljem okrepitve vloge Sodnega sveta kot gradnika in varuha samostojnosti in neodvisnosti sodne veje oblasti, ki skrbi za kakovost dela sodišč in sodnikov ter javni ugled sodstva, pri čemer naj možne spremembe oziroma dopolnitve upoštevajo uveljavljene mednarodne standarde in primere tuje dobre prakse glede sestava, volitev in delovanja Sodnega sveta, je strokovna skupina 28. 6. pripravila dodatno mnenje o možnih spremembah 131. člena Ustave s stališčem o osnutku ustavnega zakona. Dodatno mnenje vključuje tudi novo besedilo predloga stališča Ustavne komisije o osnutku ustavnega zakona. V poslovniškem roku je k predlogu stališča strokovne skupine Poslanska skupina Nova Slovenija vložila predlog za amandma komisije k 3. točki razdelka ena. Komisija je sprejela svoj amandma k 3. točki razdelka ena, ki se glasi: Sodni svet ureja zakon, ki ga sprejme Državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. Počasi zaključujem. Komisija je po zaključeni razpravi najprej odločala o predlogu stališča Ustavne komisije k razdelku ena in predlogu za amandma komisije k 3. točki razdelka ena ter predlog stališča k razdelku ena in predlog za amandma komisije komisije sprejela s potrebno dvotretjinsko večino navzočih članov komisije. Komisija predlaga Državnemu zboru, da po končani razpravi o osnutku ustavnega zakona, EPA 299-IX, glasuje glasuje o predlogu stališča Ustavne komisije o osnutku ustavnega zakona. Hvala lepa za vašo pozornost.